Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, dobro jutro! Začenjam nadaljevanje 29. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Jani Prednik, Karmen Furman, Suzana Lep Šimenko, Nada Brinovšek, Danijel Krivec, Franc Jurša,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslanke in dveh poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 82 poslank in poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem predstavnici predlagatelja, gospa Janja Sluga. Izvolite.

Ob tolikih točkah in dnevnem redu se zgodi tudi to. Tako da, gospa Sluga, kar počasi! Že skoraj dve leti živimo v primežu epidemije. Slovenija se trenutno nahaja sredi petega vala epidemije. Ustavni sodniki so do sedaj že štirikrat sporočili, da je zakonska ureditev za upravljanje z epidemijo neustavna. Rok za odpravo ugotovljene neustavnosti pa je potekel že pred več meseci. Zato je danes skrajni čas, da se sprejem zakonita, strokovna in ustavno skladna podlaga za sprejemanje epidemioloških ukrepov. Nepovezani poslanci v zakonodajni postopek vlagamo predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je pripravila civilna družba. Civilna družba je opravila delo, ki ga Vlada ni zmogla ali pa želela. Pri tem se je prav tako izkazalo, da slovenska vlada ni zrela in da pomen pravne države razume selektivno. V Pravni mreži za varstvo demokracije so se dela lotili skupaj s pravnimi strokovnjaki in ob posvetovanju z epidemiološko stroko, tako kot bi to v resnici morala storiti Vlada. Vložena novela Zakona o nalezljivih boleznih v celoti sledi odločitvam Ustavnega sodišča in odpravlja neustavnost, ki jo je ugotovilo ter pomeni konec vladanja s protiustavnimi odloki. Z novelo želi civilna družba, in mi se z njo strinjamo, vzpostaviti ustrezno pravno podlago za izpolnjevanje obveznosti države, da varuje pravico do življenja ter pravico do zdravstvenega varstva ob hkratni vzpostavitvi ustreznih varoval, s katerimi se preprečuje prekomeren poseg v druge pravice in svoboščine, zlasti svobodo gibanja, pravico do zbiranja in združevanja, svobodo dela ter svobodno gospodarsko pobudo. Novela določa stopnjevitost sprejemanja ukrepov in pogoje za njihovo sprejemanje. Zelo pomemben element predloga zakona je poudarjena vloga Državnega zbora. Ta del je civilna družba pripravila skladno s tem, za kar smo si nepovezani poslanci prizadevali že ob obravnavi vladnega predloga v lanskem letu. Današnja novela tako predvideva intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad ukrepi, ki jih sprejema Vlada v izjemnih situacijah zdravstvenih kriz. Določa, da minister predlagane ukrepe pošlje v seznanitev Državnemu zboru ravno tako pa mu Vlada pošlje tudi sprejeto uredbo, s katero se pristojno delovno seznani najkasneje pet dni po njenem sprejetju. Ko pa gre za podaljševanje obstoječih ukrepov, mora pristojno delovno telo podati soglasje. Torej večja kot bo intenzivnost ukrepa po vsebini in trajanju, večjo vlogo ima pri tem Državni zbor. Prepričani smo, da bosta parlamentarni nadzor in razprava v Državnem zboru povečali legitimnost sprejemanja omejitvenih ukrepov, omogočili podrobno seznanitev tako političnih odločevalcev kot tudi širše javnosti ter predstavljali varovalko pred arbitrarnimi posegi vlade. Za nas je ključno to, da se z novelo ohrani pomembna vloga neodvisne strokovne skupine, ki sodeluje pri pripravi ukrepov in sprejema obrazložene strokovne ocene. V primeru, ko vlada ne bi sledila strokovni oceni, mora to v uredbi tudi obrazložiti. Slednje se nam zdi izjemno pomembno v situacijah, ko je epidemija, saj se z ukrepi naslavlja ogromno število ljudi, ki morajo razumeti razloge, pomen in pričakovane učinke ukrepov. Zato novela določa, da se ocena strokovne skupine objavi v Uradnem listu, s čimer se zagotavlja jasna in natančna seznanjenost javnosti z okoliščinami in strokovnimi stališči, na katerih epidemiološki ukrepi temeljijo. V poslanski skupini vidimo prednost predlagane novele predvsem v tem, da jo je pripravila stroka in ne politika. Ocenjujemo, da pri tem predlogu je vsaj toliko kot vsebina pomembno to, da se vzpostavi dialog in sodelovanje s civilno družbo. V nasprotju s trenutno vlado menimo, da civilna družba, nevladne organizacije in stroka s posameznih področij lahko zelo pomembno vpliva in prispeva, zato bi jim morali večkrat prisluhniti in z njimi vzpostaviti trajen dialog. To je tudi razlog, da smo se odločili zakonski predlog vložiti v parlamentarno proceduro. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva dobi besedo Poslanska skupina Levica, ki pa vidim, da nima svojega predstavnika za predstavitev stališča. Tako dobi prva besedo gospa Iva Dimic, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovane kolegice in kolegi! Nova Slovenija je stranka, ki upošteva odločbe Ustavnega sodišča. Zato smo želeli že poleti še pravočasno do roka v avgustu odpraviti neustavnosti, ki jih je v 26 let starem Zakonu o nalezljivih boleznih ugotovilo Ustavno sodišče. Vendar pa smo v Novi Sloveniji tudi stranka, ki je blizu ljudem. Tudi v takratnem močno razgretem družbenem vzdušju smo prisluhnili in slišali ljudi, ki so si želeli široke razprave o tem zakonu. Takrat smo v svojem stališču tudi dejali, da pričakujemo, da bo novi predlog zakona o nalezljivih boleznih pomagala ustvariti tudi slovenska javnost. Pozdravljamo, da so se na to odzvali v Pravni mreži za varstvo demokracije in pripravili svoj predlog za spremembo Zakona o nalezljivih boleznih. Želeli bi si, da bi se o tem predlogu najprej vse poslanske skupine poglobljeno pogovorile in ga uskladile ter nato skupaj vložile v parlamentarni postopek. S tem bi dali našim državljanom znamenje, da se znamo poenotiti in stopiti skupaj. Zlasti je to pomembno v primeru Zakona o nalezljivih boleznih, ki med državljani spodbuja številne odzive in čustva, kadarkoli ga imamo v obravnavi v Državnem zboru, in to ne glede na to, s katerim delom in s katerimi členi se ukvarjamo. S takšnim skupnim predlogom sprememb bi državljanom odgovorili na vprašanja in strahove, ki se jim porajajo ob vsakokratni obravnavi tega zakona. Predlog zakona predvideva, da lahko Vlada na predlog Ministrstva za zdravje sprejme ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, če je razglašena epidemija nalezljive bolezni ali če minister za zdravje oziroma Vlada na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje oceni, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni. Predvideva se tristopenjsko uvajanje ukrepov. Na prvi stopnji se lahko gibanje in zbiranje oseb ter promet blaga ali izvajanje storitev pogojujejo z upoštevanjem higienskih in drugih zaščitnih ukrepov, posredovanjem osebnih podatkov in predložitvijo dokazil o imunosti ali neokuženosti. Če ti ukrepi ne zadoščajo, se uvede druga stopnja, na kateri se lahko z uredbo omeji prehod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo, tako da se zahteva predložitev dokazil o imunosti ali neokuženosti; lahko se prepove prihod tujcem, ki nimajo pravnega naslova za bivanje v Sloveniji in ne vstopajo v Slovenijo za uresničevanje pravice do družinskega življenja; lahko se omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto; lahko se omeji ali prepove zbiranje oseb v ustanovah za izvajanje kulturne dejavnosti, gostinskih in nastanitvenih obratih, verskih objektih, športnih objektih, na javnih prireditvah in javnih krajih. Ne smejo pa se na tej stopnji omejiti javni shodi zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena ter zbiranje zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Dalje se lahko omeji ali prepove promet z blagom, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov. Omeji oziroma določi pa se lahko tudi način izvajanja pouka ali pa se ta prepove. Četudi ti ukrepi ne zadostujejo, se lahko na tretji stopnji, vendar samo v času razglašene epidemije, omejijo tudi javni shodi zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena za zbiranje zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Uredbe bi po predlogu lahko veljale največ 15 dni. Vlada pa bi lahko v uredbi določila tudi prekrške in sankcije za primere kršitev. Predvideva se, da za spremljanje in koordinacijo ukrepov minister za zdravje ali Vlada ustanovita neodvisno strokovno skupino, ki jo vodi predstavnik epidemiološke znanosti, sestavljajo pa jo še vsaj predstavniki imunološke, sociološke, psihološke in pravne znanosti ter strokovnjak za bolezen, ki se določi glede na predvidljive zaplete nalezljive bolezni. Strokovna skupina na zahtevo Vlade oziroma ministra za zdravje pripravi strokovno oceno, ki se objavi v Uradnem listu. V odločanje o ukrepih pa bi bil po tem predlogu vključen tudi Državni zbor. Ko bi Vlada sprejela uredbo, bi jo morala poslati delovnemu telesu Državnega zbora s področja javnega zdravja, da se z njo seznani v petih dneh. Če pa bi želela Vlada ukrep podaljšati preko trideset oziroma bi vladno uredbo moralo obravnavati delovno telo Državnega zbora s področja javnega zdravja in zanjo glasovati z večino članov. Če pa bi želela Vlada podaljšati veljavnost vsebinsko istega ukrepa preko 90 dni, bi ga moralo delovno telo Državnega zbora potrditi kar z dvotretjinsko večino. Enako bi veljalo za vse podaljšane uredbe za nadaljnjih 30 dni. V Poslanski skupini Nove Slovenije pozdravljamo, da se je v pripravo sprememb Zakona o nalezljivih boleznih vključila tudi organizacija civilne družbe in z njo del pravniške stroke. Predlaganim rešitvam v osnovi ne nasprotujemo, imamo pa pomisleke glede tega, kaj bi takšen sistem prinesel za učinkovitost upravljanja epidemije. Nekatere rešitve v parlamentarnem nadzoru se morda lepo berejo na papirju, ko jih je treba izvajati, se lahko izkažejo za oviro pri hitri zajezitvi okužb. V času epidemije ali hitrega širjenja neke bolezni gre namreč za krizne razmere, ko se okoliščine lahko zelo hitro spremenijo. Zato se je treba z ukrepi tudi zelo hitro prilagajati. Pri oblikovanju sistema pa je treba neizbežno upoštevati tudi to, da poslanci niso imuni na okužbe.

Parlamentarni nadzor nad izvršilno vejo, torej vlado, je v skladu z delitvijo oblasti nujen del parlamentarne demokracije. Vendar pa mora biti parlamentarni nadzor smiselno zastavljen, da izvršilne veje ne onemogoči do te mere, da ne bi mogla učinkovito zavarovati zdravja in življenja ljudi, kot je potrebno. V Poslanski skupini Nove Slovenije bomo novelo Zakona o nalezljivih boleznih v prvem branju podprli, da ji omogočimo nadaljevanje zakonodajnega postopka. V nadaljevanju pa si želimo, da se podobno pretehtajo predlagane rešitve in da skupaj najdemo najbolj smiselno in hkrati dovolj učinkovito vlogo Državnega zbora pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi.

Lep pozdrav kolegice poslanke, kolegi poslanci! Namen današnje novele Zakona o nalezljivih boleznih je v kar največji meri odpraviti ugotovljene ustavne neskladnosti veljavnega zakona z našo ustavo. Ustavno sodišče je namreč na pobudo več pobudnikov presojalo 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena obstoječega zakona. Ta zakon v trenutni obliki še vedno pooblašča Vlado, da zaradi preprečitve vnosa določene nalezljive bolezni v državo ali njene razširitve v državi prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje prebivalstva. Ker novela Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je vložila Vlada, ni ustrezno odgovarjala na ustavne dileme oziroma, natančneje, sploh ni odgovarjala, ampak je nekatere neustavnosti še poglobila do te mere, je na koncu še koalicijska falanga glasovala proti lastnemu zakonu, imamo pred seboj predlog sprememb, ki so plod in odgovor na kaotično situacijo, ki traja že od lanske spomladi. Najprej pa vendar nekaj besed o argumentih Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je v svojih dosedanjih presojah opozorilo, da izvršna oblast ne sme izvirno urejati vprašanj, ki sodijo na področje zakonodajnega urejanja. Zato je zakonska ureditev, ki Vladi prepušča, da po lastnem preudarku izbira načine, obseg in trajanje omejitev, s katerimi intenzivno posega v temeljne svoboščine državljanov, brez dvoma v neskladju z ustavo. Poleg tega stari obstoječi zakon ne določa varovalk, ki bi lahko omejile vladno arbitrarnost, kot sta dolžnost posvetovanja in sodelovanja s stroko ter obveščanje javnosti o okoliščinah in strokovnih stališčih, ki so pomembne za odločanje o ukrepih. Ključno sporočilo odločbe je tako nujnost izjemne previdnosti pri omejevanju pravic in svoboščin ter preprečitev morebitne zlorabe epidemiološke situacije s strani vsakokratne izvršilne oblasti. Dejstvo je, da v življenju vseh situacij ni mogoče predvideti in absolutno mora vlada imeti, katerakoli že je, možnost za hiter odziv na spremembe, nikakor pa na ta račun ne smejo trpeti ustavno varovane človekove pravice in svoboščine. Sorazmernost ukrepov mora biti prioriteta in to je Ustavno sodišče že velikokrat poudarilo. Pretekle izkušnje nam namreč jasno kažejo, da so težnje po avtoritarnosti mnogokrat več kot očino presegle spoštovanje načela pravne države, kar je še posebej problem, kadar vlada Janez Janša. Spomnimo se policijske ure, ki je neprekinjeno in brez večjih učinkov trajala več kot 6 mesecev, spomnimo se zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki je otrokom, roko na srce, prinesla več škode kot koristi, in nenazadnje spomnimo se vseh potaknjencev v protikoronskih paketih, ki bi brez opozicijske intervencije še bolj neusmiljeno posegli v državljanske pravice in svoboščine. V Poslanski skupini SAB se zavedamo pomena uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, zato bomo zakon, ki je pred nami, v prvem branju podprli. Predlog naslavlja izpostavljanje pomanjkljivosti prejšnje ureditve, pri čemer na eni strani zagotavlja učinkovito izvajanje pozitivne obveznosti države, da varuje pravico do življenja, pravico do telesne in duševne celovitosti ter pravico do zdravstvenega varstva, in sicer na način, ki omogoča tudi hitro ukrepanje Vlade oziroma države. Na drugi strani pa zakon zasleduje cilj, da se omejitve človekovih pravic in temeljih svoboščin, ki so posledica takšnih ukrepov, podvržene strogemu testu sorazmernosti, strokovno podkrepljene ter v temelju določene že v zakonu, pooblastilo izvršilni veji oblasti pa mora biti in je dovolj določno. Predlog sledi tudi načelu stopnjevitosti ukrepov, kar se nam zdi še posebej pomembno, in v primeru nujnega podaljšanja zakonodajni veji oblasti omogoča tako imenovane varovalke, ki smo jih v SAB kot amandma predlagali že pri vladni noveli. Državni zbor oziroma pristojno delovno telo bo namreč v primerih podaljšanja sprejetih ukrepov moralo to potrditi najprej z navadno večino, v primeru podaljšanja za več kot 90 dni pa celo z dvotretjinsko večino. To, da zakon v splošni obravnavi sprejemamo, da prisluhnemo razpravi, da potem, ko bo zakon, upajmo, primeren za naslednjo obravnavo, pridobimo mnenje Zakonodajno-pravne službe, nam bo tudi omogočalo presojo, ali ta zakon, gre namreč za zelo kompleksno tematiko, res ustrezno odgovarja na vse dileme Ustavnega sodišča. Predlagano je tudi, da bi se o zakonu opravila široka javna razprava. To si želi zlasti civilna družba in mislim, da jim bo v prihodnje treba pri tem prisluhniti. Glede na aktualnost problematike, glede na vse, kar se je v zvezi z novelami tega zakona že dogajalo, menimo, da je široka in konstruktivna javna razprava pri takem zakonu nujna. Da bi pa do nje sploh lahko prišlo, bomo zakon v prvem branju podprli. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Torej vemo, da sta zadnji dve leti zaznamovani predvsem z epidemijo covida-19. Številni vladni ukrepi, odloki in zakoni, ki so bili sprejeti v tem času, so znatno vplivali na naša življenja, družbene dogodke in gospodarsko aktivnost. Tudi predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo danes obravnavamo, je nastal kot odgovor na odločitev Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neskladnost z ustavo nekaterih vladnih odlokov za zajezitev bolezni covida-19. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo vladne odloke, ki so omejevali gibanje. Tako so bili protiustavni policijska ura, prepoved združevanja in prepoved prehajanja med občinami. Veljavni zakon o nalezljivih boleznih v izpodbijanih določbah namreč pravi, da kadar z ukrepi ni mogoče preprečiti, da se v Slovenijo zanesejo ali v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada prepove oziroma omeji gibanje prebivalcev na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost. Zavedamo se, da je pravica do zdravstvenega varstva tista, s katero moramo doseči vse prebivalce Republike Slovenije, država pa je tista, ki mora sprejeti takšne ukrepe, katerih cilj je preprečevanje in zdravljenje epidemičnih bolezni ter nadzor nad njimi. Naša cilja morata biti dostopen in zmogljiv zdravstveni sistem ter vzdržna zdravstvena služba. Oboje nam mora biti zagotovljeno v času, ko se soočamo s posledicami novega koronavirusa. Predlog novele opredeljuje številne ukrepe, med drugim tudi pogojevanje gibanja in zbiranja oseb ter prometa blaga ali izvajanje storitev, omejitev in prepoved prihoda iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo, omejitev gibanja na določeno območje ali prepoved dostopa na določeno mesto, omejitev ali prepoved zbiranja oseb na določenih javnih krajih, omejitev ali prepoved prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov, omejitev ali prepoved pouka oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih, šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in omejitev javnih shodov. V Poslanski skupini Konkretno se zavedamo, da je treba 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih dopolniti na način, da državi omogočimo izpolnjevanje pozitivnih obveznosti iz 51. člena Ustave Republike Slovenije, torej ko gre za pravico do zdravstvenega varstva. V našem primeru je treba tehtati med tem, kateri ukrep je primeren in koliko časa naj bi trajal. Pomembno je tudi vprašanje, kdo je pristojen za sprejemanje odločitev in posledično odrejanje ukrepov, s katerimi se tako poseže v naše ustavne pravice. Ponovno izpostavljamo tudi načelo sorazmernosti, v skladu s katerim bi moral nov 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih jasno razvrstiti in opredeliti ukrepe ter njihov način izvrševanja glede na intenziteto pa tudi pogoje za njihovo uporabo. Vse to bomo tehtali v nadaljnjem zakonodajnem postopku, če bo novela prestala prvo branje. V Poslanski skupini Konkretno bomo zato predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih v prvem branju podprli

Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Sprejemanje novele Zakona o nalezljivih boleznih beleži več poskusov ureditve področja, ki je bil predmet ustavne presoje. Ustavno sodišče je z dvema odločbama ugotovilo, da so 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo ter določilo, da se mora neskladje odpraviti v roku dveh mesecev. Od poteka roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče, je preteklo že kar nekaj časa. Vsekakor preveč, da bi lahko rekli, da smo uspešno opravili izpit iz demokracije, če malo karikiram. Zato lahko danes ugotovimo, da je skrajni čas, da se sprejme zakonita in ustavnoskladna podlaga za sprejemanje epidemioloških ukrepov. Stanje, kakršno je, namreč vzbuja nezaupanje v pravno državo, kar se posledično odraža v splošni klimi v državi, nenazadnje pa tudi pri samem spoštovanju in upoštevanju ukrepov. Tokratni predlog pooblašča vlado, da lahko po proučitvi strokovne ocene z uredbo odredi tudi druge smiselne ukrepe, kadar drugi ukrepi, določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva. Določa, da se ukrepi odrejajo postopoma, na kaskaden način, in sicer na podlagi intenzivnosti njihovega poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine. Ker je bilo v preteklosti veliko kritik usmerjenih v pomanjkanje vključenosti stroke v proces odločanja, tokratno besedilo predvideva ustanovitev strokovne ekipe, ki na zahtevo ustanovitelja sprejme obrazloženo strokovno oceno, ta pa se objavi v Uradnem listu. Nadalje predlog zakona določa seznanitev Državnega zbora in poseben način parlamentarnega nadzora. Na drugi strani predstavniki vlade dvomijo, da bi se na ta način lahko uspešno spopadli z epidemijo, predvsem z vidika vprašanja enotnosti stroke in širšega razumevanja nujnosti sprejemanja in podaljševanja ukrepov s strani politike. Vlada seveda mora imeti hitre vzvode, da se posluži ukrepov, kadar to narekuje hitro širjenje nalezljivih bolezni, vendar z določenimi varovalkami, ki pa še vedno omogočajo hitro reagiranje. Tako je danes na naših klopeh vnovičen poskus, da to dosežemo. Tokrat je besedilo pripravljeno v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki v želji, da se vendarle doseže potreben konsenz. Že v okviru ponovnega odločanja o prejšnjem poskusu sprejemanja vladnega predloga novele zakona o nalezljivih boleznih smo poslanci Poslanske skupine Desus povedali, da bi si v skladu z opozorili Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora želeli, da bi novela vsebovala varovalke pred možnostjo arbitrarnega odločanja Vlade. Zato smo takrat poslanci Poslanske skupine Desus podprli amandmaje, ki so te varovalke vsebovali. Žal pa niso bili izglasovani. Prav tako smo se že takrat zavzemali, da se okrepi vloga stroke in veseli nas, da pričujoče besedilo daje stroki večjo težo, pa tudi, da je njeno mnenje objavljeno v Uradnem listu. Če želimo okrepiti zaupanje državljank in državljanov do stroke in ukrepov, potrebujejo ti jasne in nedvoumne informacije, ki smo jim mi tudi dolžni dati. V Poslanski skupini Desus večinsko menimo, da tokratni redni zakonodajni postopek dopušča prostor za dosego čim večjega možnega konsenza, sicer pa so naša stališča različna in skladno s tem bomo tudi glasovali o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jurij Lep. Predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi, lep dober dan! Danes obravnavamo predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je pripravila civilna družba in smo ga v zakonodajni postopek v njihovem imenu vložili nepovezani poslanci. Vsebino zakona so v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki iz odvetniških in visokošolskih vrst ter ob posvetovanju z epidemiološko stroko sestavili pri Pravni mreži za varstvo demokracije. Menimo, da gre pri tem za dobro prakso medsebojnega sodelovanja politike in javnosti. Z vložitvijo smo pokazali, da slišimo in upoštevamo zaskrbljen glas državljank in državljanov, nevladnih organizacij, stroke in civilne družbe, ki je v bistvu brezplačno opravila delo, ki ga vlada ni zmogla ali ni želela storiti, pa čeprav je vodenje države in družbe osnovna naloga oblasti. Že skoraj dve leti trajajoča epidemija je pokazala številne razpoke zdravstvenega sistema oziroma še bolj poudarila tiste težave in pomanjkljivosti, ki so aktualne že vrsto let, pa do sedaj ni bilo prave volje po njihovem hitrejšem ali pa bolj učinkovitem reševanju. Epidemija je dodobra razgalila tudi težave pri izvrševanju Zakona o nalezljivih boleznih oziroma pomanjkljivosti predvsem 39. člena zakona, ki Vladi podeljuje pooblastila za oblikovanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Vlada pa je s svojimi odloki pristojnosti iz 39. člena, ki jih zakon daje, še dodatno razširila in si zakon po svoje razlagala tako, da so bili od samega začetka vladni ukrepi oziroma odloki ustavnopravno sporni. Prav to je kmalu potrdilo tudi Ustavno sodišče, ki je z odločbo, z dne 13. maja lanskega leta ugotovilo, da sta druga in tretja točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča Vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Zatem je Ustavno sodišče z odločbo z dne 7. 10. lanskega leta odločilo, da je četrta točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil podlaga za vladni odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev, prav tako v nasprotju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi vsi epidemiološki vladni odloki v delih, v katerih so bili sprejeti na tej zakonski podlagi. Ustavno sodišče je v obeh odločbah izpostavilo, da ima državna oblast skladno z ustavo dolžnost v primeru pojava nalezljivih bolezni ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi, če je to potrebno tudi tako, da omeji gibanje, zbiranje, svobodno gospodarsko pobudo in svobodo dela. A kljub temu je treba upoštevati, da morajo biti omejitve v temelju določene že v zakonu. Morebitno pooblastilo izvršni veji oblasti pa mora biti dovolj določno. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče sklenilo, da je Vlada sprejemala omejitvene ukrepe na nesorazmeren način in predvsem brez ustrezne zakonske podlage ter v obeh odločbah Državnemu zboru naložilo, da je neskladje z ustavo treba odpraviti v roku dveh mesecev. Predstavniki Vlade se radi sklicujejo na zastarelost 25 let starega Zakona o nalezljivih boleznih. A zastarelost tega zakona ne more predstavljati opravičila za vlado, da četudi je z ukrepi sledila nekaterim drugim državam v sosesčini, da jim ni sledila tudi v ustreznosti pravnih podlag. Zastarelost ZNB ne more predstavljati niti opravičila za arbitrarno delovanje vlade in samovoljno poseganje vlade v človekove pravice in temeljne svoboščine, niti ne more pomeniti oprostitve za dejstvo, da je pod krinko argumenta varovanja javnega zdravja vlada sprejemala tudi ukrepe, ki z epidemijo niso imeli popolnoma nič skupnega. Vlada je sicer lani poleti pripravila predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim je želela uresničiti odločbo Ustavnega sodišča, a predlagana vladna sprememba zakona je odprla številne upravičene dvome, če novo besedilo sploh odpravlja ugotovljeno neustavno stanje na sorazmeren in primeren način, na kar je opozarjala tako pravna stroka kot tudi civilna družba. V noveli so namreč umanjkale varovalke, ki bi zagotovile sorazmernost ukrepanja vlade oziroma zadostna ravnovesja in zavore, da bi se na hitro in učinkovito odločanje vlade na enak način lahko odzvali tudi drugi podsistemi. Zaradi navedenih pomislekov in drugih nasprotovanj

Predsednik vlade je očitno ocenil, da zakona pač ne potrebuje, saj ima že sedaj dovolj inštrumentov, da se učinkovito bori proti epidemiji. V koaliciji radi poudarjajo, da je ozračje v družbi preveč napeto, preveč naelektreno, da bi bilo tak zakon možno sprejeti, ker da bi sledil upor, ker da bi sledil referendum. Na ta način je bilo pri vladajočih večkrat zaslediti strah pred odzivom javnosti in civilne družbe. Tudi sam predsednik vlade je v nedavnem pismu, ki ga je poslal vsem državljankam in državljanom, zapisal, citiram: »Da rečemo, kar nas deli ali poskuša deliti, se lahko uspešno upremo samo enotno. Naš skupni nasprotnik in sovražnik je virus, ki ogroža vse. Njega moramo premagati. Čas je, da v boju s covid-19 stopimo in držimo skupaj.« To je seveda vse res. A problem je, da taista oseba in taiste vladne oblasti ne naredijo ničesar, da bi se razmere v družbi pomirile in sprostile in da bi ljudje v boju z boleznijo zares stopili skupaj. Ravno nasprotno. Še bolj podžigajo in polarizirajo javnost ter se ne ozirajo na mnenje civilne družbe, še bolj zaostrujejo odnose in še bolj grobo komunicirajo z drugače mislečimi. Vlada je na ta način politično bankrotirala, saj je družbo pripeljala do tako hude krize zaupanja, da ljudje ne verjamejo nikomur in ničemur več. Zato bi nujno potrebovali oblast, ki ji bodo ljudje lahko zaupali. Oblast, ki ne bo delala proti državi in ljudem, ampak za državo in za ljudi. V vseh valovih epidemije smo namreč imeli občutek, da se vlada namesto da bi se borila proti epidemiji, bori proti lastnemu narodu, še posebej proti drugače mislečim. Poleg tega opozarjamo, da je vlada s sprejemanjem nezakonitih in včasih tudi nesmiselnih epidemioloških ukrepov, ki so bili večkrat v nasprotju s priporočili zdravstvene stroke, vlila med ljudmi nezaupanje in strah ter razdelila slovensko družbo. Zato Zakon o nalezljivih boleznih ob vsaki omembi pri določenem delu javnosti sproži val ogorčenja in besa. Še posebej zato ga v danih razmerah nujno potrebujemo v prenovljeni in v ustavno skladno obliki, kar je prepoznala tudi civilna družba, zaradi česar je pripravila današnji predlog zakona, ki predstavlja odlično osnovo, da to dejansko tudi dosežemo. Vlada je sicer po poletnem padcu vladne novele ZNB za jesen obljubila novo različico Zakona o nalezljivih boleznih. A jesen je že zdavnaj mimo. Do danes pa nista pretekla samo dva meseca, ampak je preteklo že skoraj devet mesecev od sprejete odločbe Ustavnega sodišča maja lanskega leta, novele Zakona o nalezljivih boleznih s strani vlade pa še vedno ni na vidiku. V vmesnem času je vlada celo skušala urediti pravno podlago za upravljanje z epidemijo, a ne v za to primernem zakonu, torej ZNB, ampak jo je poskušala zapakirati v božični protikoronski paket, kamor ta vsebina nikakor ne sodi. A na srečo so bili med obravnavo PKP10 sprejeti opozicijski amandmaji, ki so črtali člene, ki so se dotikali zaostrovanja gibanja in zbiranja, opravljanja dela, uresničevanja verske svobode ter zaostrovanja prometa z blagom in izvajanje storitev v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa. Tako se trenutno še vedno nahajamo v stanju, za katerega je Ustavno sodišče ocenilo, da ni skladno z ustavo. Glede na to da že skoraj dve leti živimo v primežu epidemije, da se Slovenija trenutna nahaja sredi že petega in do sedaj najhujšega vala epidemije ter da je rok za odpravo ugotovljene neustavnosti že pred več meseci potekel, smo nepovezani poslanci skupaj s civilno družbo prepričani, da je nastopil skrajni čas, da se sprejme ustrezna, zakonita ter strokovna in ustavnoskladna podlaga za sprejemanje epidemioloških ukrepov. Ker je civilna družba obupala, da bo vlada do konca mandata dodelala in v zakonodajni postopek vložila novo različico ZDB, se je odločila ukrepati sama in je pripravila predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih, katerega avtor je Pravna mreža za varstvo demokracije.

Policijska ura po zakonu, ki smo ga vložili, ni možna. Novela prav tako ne predvideva ukrepa, ki bi posamezniku odrejal, da se lahko giblje le nekaj 100 metrov od doma, saj menimo, da gre pri tem za prevelik poseg v človekove pravice in svoboščine in kot tak ni bil v skladu z Ustavo Republiko Slovenije sploh v primeru, ko so uveljavlja za vse, ne glede na specifike. Prav tako se ta omejitev niti ni izkazala za učinkovit ukrep. Nepovezani poslanci prednost predloga novele vidimo predvsem v tem, da ga je pripravila pravna stroka v sodelovanju z epidemiološko stroko in ne politika. Sicer smo si prvotno želeli, da bi predlog novele zakona v zakonski postopek vložile vse poslanske skupine s prvopodpisanim predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem, a pretiranega interesa za to ni bilo. Ocenjujemo, da gre za dobro zakonsko osnovo, ki vsebuje tudi varovalke, kot sta parlamentarni in strokovni nadzor nad vladnimi ukrepi, kar bi ščitilo prebivalke in prebivalce pred zlorabami in samovoljnimi ukrepi vlade. Pomisleke, ki so jih izrazile posamezne poslanske skupine na posvetu v začetku decembra lani predvsem v povezavi s tem, ali naj ima nadzor nad biološkimi ukrepi, ki jih sprejema Vlada, matično delovno telo ali celotni Državni zbor, pa se lahko po našem mnenju reši tekom obravnave zakona. Sami smo sicer mnenja, da je matično delovno telo legitimno ter sposobno hitrega in strokovnega odločanja. Spoštovane kolegice in kolegi! Nepovezani poslanci smo skupaj s civilno družbo prepričani, da je čakanja dovolj. Roki za odpravo neustavnosti so že zdavnaj potekli, treba je reagirati takoj. Smo sredi petega, najhujšega, vala epidemije in zakonodajo je treba sprejeti čim prej s ciljem, da se odpravi ugotovljena neskladnost z ustavo in omeji vlado pri njenih odločitvah z odloki. Tako vladanje izvršilnega organa z odloki predstavlja najhujši strup za demokracijo in očitno kaže na to, da ni več treh neodvisnih vej oblasti, saj vlada s takšnim delovanjem prevzema vlogo tako izvršilne kot zakonodajne veje oblasti. S tem vlada ruši temelje pravne in demokratične države in očitno zanika osnovno dostojanstvo vsakega posameznika in celotne družbe. Sicer ne vemo, kako so si to v vladi zamislili, a očitno jim trenutno protiustavno stanje ustreza. Na dnevnem redu pa lahko jasno vidimo, da stvari enostavno več ne funkcionirajo, kar niti ne preseneča, saj po skoraj dveh letih epidemije v Sloveniji še vedno nimamo krovnega zakona za upravljanje z epidemijo, ki bi bila v skladu z ustavo. Da je vlada pri upravljanju z epidemijo popolnoma zavozila, kažejo tudi statistike. Bili smo prvi na svetu, še enkrat poudarjam, po številu okužb na 100 tisoč prebivalcev in ljudje državi več sploh ne zaupajo in ne vedo, kaj danes velja in kaj danes ne velja, kar prav tako ne preseneča, saj je ta vlada od nastopa mandata sprejela že skoraj 3 tisoč odlokov. Za zaključek bi rad poudaril, da je dejstvo, da bo Slovenija z epidemijo živela še nekaj časa. Kako uspešna bo pri tem, pa je odvisno predvsem od pravnega okvira, ki določa način obvladovanja nalezljivih bolezni, česar se močno zavedajo tudi v civilni družbi. Zato so samoiniciativno vstopili v akcijo in prostovoljno pripravili danes obravnavani zakon. Za velikansko število okuženih in bolnih je namreč krivo tudi to, da vlada v dolgoletnem času ni bila zmožna oblikovati ustrezne zakonske podlage, ki bi jasno določala,

in upamo, da bo novela tudi ob zaključku zakonodajnega postopka ohranila vse ključne elemente in varovalke, saj se bodo le tako ustrezno uresničevale odločbe Ustavnega sodišča. Verjamem, da bo predlog dobil podporo poslancev, saj bo njegovo sprejetje omogočilo učinkovito, strokovno, zakonito in ustavnoskladno upravljanje z epidemijo. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Naslednji je na vrsti gospod Jožef Lenart. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. **JOŽEF Dober dan in hvala lepa za besedo. Obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih ZNB-D, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem. Novela zakona sledi cilju zadovoljiti odločbi Ustavnega sodišča, ki pa se navezuje na oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. V letu 2020 nas je presenetila pandemija covida-19, ki je imela katastrofalne posledice za domala vse države sveta. Nanjo ni bil nihče pripravljen, saj te nevarnosti, te bolezni prej nismo poznali. Vlada Republike Slovenije je učinkovito preprečevala širjenje virusa in bolezni, a se je morala odzivati hitro, saj bi sicer osebe s to zahrbtno boleznijo, tako imenovano covid pljučnico, ohromile naše zdravstvene kapacitete in še več še več bi imeli žrtev te bolezni. Odločitve, povezane s protikoronskimi ukrepi oziroma zakoni za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, so bile sprejete tudi na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih iz leta 1995. V maju 2021 je Ustavno sodišče Republike Slovenije ocenjevalo ustavnost in zakonitost odlokov o začasni in splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi. Izdalo je odločbo, iz katere izhaja, da sta drugi in tretji odstavek 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Državnemu zboru Republike Slovenije je Ustavno sodišče zato naložilo, da mora to neskladje odpraviti v dveh mesecih, do odprave ugotovljenega stanja pa se določbi drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih lahko uporabljata. Skupina opozicijskih poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem je v parlamentarno proceduro na predlog Pravne mreže za varstvo demokracije vložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Predlagatelji v obrazložitvi zatrjujejo, da zakon prinaša večjo transparentnost, predvidljivost in demokratičnost. Vse to torej za hitro reševanje in preprečevanje nalezljivih bolezni. Zakon o nalezljivih boleznih je v Republiki Sloveniji osrednji predpis s področja varstva pred nalezljivimi boleznimi. Človekovo zdravje je ena najpomembnejših ustavnih vrednot, od učinkovitosti varovanja zdravja posameznika pa je odvisno uresničevanje drugih pravic in temeljnih svoboščin. Z zagotavljanjem zdravstvenega varstva so povezane vrednote univerzalnosti, dostopnosti, visoko kakovostne oskrbe, enakosti in solidarnosti. Videti je, da je pričujoča predlagana novela zakona dejansko skregana z vsem navedenim ter tudi v nasprotju s slovensko ustavo in z načelom delitve oblasti. Prav tako ne upošteva priporočil Svetovne zdravstvene organizacijo WHO, ki je leta 2017 Sloveniji podala smernice za izboljšanje stanja za preprečevanje nalezljivih boleznih ter svetovala potrebne popravke v naših predpisih in v samem zdravstvenem sistemu. Niti ena država članica Evropske unije za reševanje te problematike ne koristi takšnih rešitev, kot so predlagane v tem novem zakonu, zato v obrazložitvi tega predloga primerjave tudi niso navedene. Še več, predlog je popolnoma neoperativen. Na podlagi tega zakona se ne da spopadati z nobeno epidemijo, ker bi trajalo tedne in mesece, preden bi se vsa v zakonu omenjena stroka in strokovne skupine uskladile glede odprtih vprašanj. Šele po odločitvi neke strokovne skupine pa bi lahko pristojni organi, torej strokovna skupina Ministrstva za zdravje, samo Ministrstvo za zdravje, Vlada in Državni zbor, sprejemali odločitve, ki bi učinkovito preprečevale nevarnost, ki pa je hitro nalezljiva. Glede na predlagane spremembe zakona bi lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zdravje z uredbo odredila ukrepe ob pogoju, da so sorazmerni za preprečevanje širjenja bolezni, ter na podlagi analize ustavne dopustnosti omejitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zastavlja se vprašanje, kdo bi v tem primeru ugotavljal sorazmernost ter v kolikšnem času bi bili pripravljeni ukrepi za hitro zajezitev epidemij, kajti ti morajo biti vselej narejeni na podlagi analize ustavne dopustnosti omejitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupina oseb bi torej ugotavljala, ali in kdaj so predlagani ukrepi primerni in sorazmerni. Spoštovane kolegice in kolegi ter spoštovani predlagatelji! Verjetno si lahko predstavljate, kako dolgo bi to trajalo, preden bi lahko Vlada ali Državni zbor o tem odločala. In ker vemo, da virus pač ne čaka, bolezen se lahko hitro širi in nam jemlje zdravje in življenja, je strah za naše državljane upravičen. Po novem torej ne bomo ravnali urgentno, da bi zaščitili naše državljane, torej njih in sebe, ampak počasi procesirali ukrepe in tako pustili tej ali drugi zahrbtni nalezljivi bolezni uničevalen pohod. Tega si v Slovenski demokratski stranki ne moremo dovoliti. Na podlagi takšnega zakona se ne da spopadati z nobeno epidemijo. Če smo vsaj malo odgovorni, se moramo postaviti v vlogo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Vlade in se zamisliti nad tem, ali bi to v praksi delovalo. To ni predlog zakona za varovanje zdravja ljudi in ne dober popravek zakona o nalezljivih boleznih, s katerim bi učinkovito preprečevali širjenje epidemije. Hvala.

Dober dan vsem skupaj. Pred nami je v bistvu zakon, ki je pripravljen v sodelovanju s civilno družbo, s predstavniki stroke, ki so pravzaprav opravili nalogo in delo, ki bi jo morala opraviti vlada. Že zdavnaj. Avgusta meseca je bil rok za to vlado, da odgovori na zahteve oziroma odločitve Ustavnega sodišča. Koliko mesecev je to? In oni si danes upajo in drznejo trditi, da bi Vlada in Državni zbor bila neoperativna ob predlogih, ki jih navaja in ponuja takšen zakon, če pa sami niso sposobni odgovoriti na zahteve Ustavnega sodišča od avgusta pa do danes. Od avgusta pa do danes. Vse to govori samo o eni zadevi, nimajo želje, volje in interesa, da se karkoli spremeni ob veljavnem obstoječem zakonu o nalezljivih boleznih, ki je absurden in grozljiv za celotno slovensko družbo. Ta obstoječi zakon, ki je danes v veljavi, omogoča tej vladi, da počne kar hoče. Dobesedno kar hoče. V imenu zakonitosti, v imenu človeka in varovanja njegovih pravic, predvsem zdravja, predvsem pa tisto, kar v resnici konstantno počne že dve leti: uvaja svoje ideje, uvaja nemir v družbi, uvaja nadzor v družbi in vse tisto, kar prinaša posledično korist tej vladi in tej koaliciji. Danes smo lahko slišali, kako pravzaprav so vsi za to, da je treba učinkovati in delovati hitro. Zakaj tega ne počne ta vlada na zakonit način? Zakaj tega ne počne tako, da spoštuje ustavo in norme? Iz enega preprostega razloga: ker nima interesa. Samo danes poglejte, koliko jih sedi na tej strani in koliko jih zanima ta zakon. Poglejte, koliko jih bo danes razpravljalo o tem zakonu. In to je vse, kar premore v bistvu ta koalicija, da lahko zagovarja takšen zakon. V LMŠ bomo ta zakon zagotovo podprli

V tem zakonu so stvari, na katere imamo mi sami tudi določen pogled in razmislek predvsem v tistem času in v tistih primerih, ko govorimo, kdo bi kdaj odločal v kakšnem primeru in kakšno hitrostjo. Sami trdimo, da če je bilo na začetku epidemije več kot jasno in tako je na začetku izgledalo vsaj v večini evropskih držav, da je treba ravnati in delovati zelo hitro. Operativno hitro je seveda vlada tista, ki je lahko delala določene korake in odločitve. Vendar v dveh letih nam je ta vlada tudi pokazala, česa ne bo spoštovala in kaj bo zlorabljala in izkoriščala v svoj prid. Zato sem danes prepričan, da ne smemo več dopustiti, da je Državni zbor izločen iz procesa odločanja v času, ko se odloča o posegu na nivoju človekovih pravic in svoboščin. O tem lahko odloča samo predstavniško telo ljudstva, in to je državni zbor in ne vlada. Včeraj smo slišali predsednika vlade, ki je sedel za tem stolom in se porogljivo in posmehljivo rogal vprašanju ene od poslank, ki mu je zastavila vprašanje, ali bo njihova stranka oziroma vlada, koalicija podprla ta zakon. Povedal je naslednje. Prvič, da so z desetimi protikoronskimi paketi v resnici naslavljali na težave in odgovore te krize. Kar seveda ni res in je čista laž. In drugič, postavil je Ustavno sodišče kot nek minorni organ, ki se je ukvarjal z nekimi nepomembnimi malenkostmi, oni pa so reševali svet in državo. Res je, evropske države so reševale problematiko tudi z odločanjem in poseganjem v človekove pravice in svoboščine v svojih državah. Vendar on ni povedal, da so imeli zakonsko podlago za ta dejanja. To je ta bistvena razlika, kajti ta predsednik vlade in ta vlada ni imela nobene zakonske ne ustavne podlage, da lahko to počne. In zato so padale njihove odločitve, ki niso bile minorne, ampak zelo pomembne, na Ustavnem sodišču. Še več, Ustavno sodišče je jasno povedalo, da ni bilo nobenega posebnega razloga za to, da se uvede zapiranje prostorov, vseh prostorov in istočasno uvaja še policijska ura oziroma omejitev prehajanja med občinami in podobne neumnosti. Še več, naložilo jim je, da mora vlada vsakih 14 dni preverjati odločitve, ki jih sprejema. Vsakih 14 dni. Oni šest mesecev niso preverjali, ali je sorazmeren in učinkovit ukrep policijskih ur. Kdo lahko odloča o teh stvareh? Posmehljivo in porogljivo danes komentirajo predstavniki te koalicije, da je Državni zbor prepočasen. Kar nekaj je stvari, ki jih je Državni zbor naredil v 12 ali najkasneje v 24 urah. Vendar na to pozabijo. Kaj več v sami razpravi. Tisto, kar pa je za nas vse skupaj pomembno, pa je, da se zavedamo, da ta zakon, ki je danes pred nami, ne prinaša nobenega obveznega cepljenja. Sami osebno smo na stališču, da mora biti cepljenje v naši državi tudi v primeru covida prostovoljno, kajti gre za prevelik poseg v človekove pravice in za odtujitev tistega, kar bi ta država, ta vlada, ta koalicija morala početi, in to je dnevna razlaga in pojasnjevanje ljudem, zakaj je potrebno cepljenje. Ne pa, da, tako kot so navajeni, z dekretom predpišejo obvezno cepljenje. In s to idejo se že poigravajo. Sami ne bomo tega nikoli podprli v nobenem primeru. Zagotavljamo vam, da bomo v prvem branju spustili ta zakon skozi, kajti to je edini način, da pride do širše razprave, istočasno pa tudi na glas povemo, če bo ta vlada in ta koalicija prišla z norimi amandmaji, ki bodo samo poslabšali ta zakon, in začela posegati v pravice pod krinko,

Državni zbor bi moral že zdavnaj prevzeti nalogo in odgovornost za varnost ljudi na podlagi demokratičnih procesov, kar govori ustava, kar govori zakonodaja, ne na podlagi prisile in zapovedovanja ter kršitve ustave in zakona. Hvala.

ki ga je naložilo Ustavno sodišče, je že davno potekel. Zdaj je že več kot očitno, da so temeljna ustavna načela, kot so načelo pravne države, načelo delitve oblasti, za to vlado žal nepomembni. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neustavnost praktično skoraj vseh vladnih ukrepov, ki jih je ta sprejela za zajezitev epidemije. In tudi nižja sodišča so že v kar nekaj primerih odločila, da vlada ni ravnala v skladu z zakonom. Ker pa se žal ta vlada nekako požvižga na določbe naše ustave, se zaradi tega ni niti potrudila, da bi skupaj s stroko pripravila ustrezne spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, ki bi odpravljale ugotovljeno neustavnost določb. Namesto tega so ves svoj čas porabili z iskanjem rešitev, kako bi zakonska določila v resnici zaobšli. Zato s vladali sami, z odloki, z vsebinsko praznimi zakoni in brez ustrezne pravne podlage. Socialni demokrati se zahvaljujemo Pravni mreži za varstvo demokracije, da je pripravila to, kar žal politika ni znala. Temeljni cilj predloga zakona je, da se v čim krajšem roku odpravi neskladje določb z Ustavo Republike Slovenije ter da se vzpostavijo rešitve, ki bodo splošno uporabljive v primeru pojava do sedaj že znanih nalezljivih bolezni ter v primeru pojava nove, strokovno neraziskane, nalezljive bolezni. Predlogu zakona tako ne bomo nasprotovali. Pa vendarle je treba opozoriti, da žal tudi ta predlog po našem mnenju še vedno daje prevelika pooblastila vladi, kajti še vedno ji dovoljuje neke vrste vladanja s podzakonskimi akti, ko dovoljuje vladanje z uredbo, torej gre zgolj za neko drugo poimenovanje istega načina odločanja in poseganja v človekove pravice in svoboščine, za katere je pa v skladu z mednarodnim pravom, v skladu z našo ustavo dovoljeno zgolj in samo poseganje z zakonom. Podzakonski akti lahko zgolj podrobneje predpišejo materijo, ki je zapisana z zakonom, in poseganje v človekove pravice in svoboščine ne sme biti na podlagi podzakonskega akta, pa naj bo to odlok ali naj bo to uredba. Ta vlada že ves čas epidemije na žalost deluje samostojno in samovoljno, derogira Državni zbor, žal nihče za nič ne odgovarja. Temeljne človekove pravice, kot so svoboda gibanja, svoboda zbiranja, združevanja, pravica do izobraževanja se omejuje brez javne razprave in brez vključitve parlamentarnega dela oblasti,

Prepričana sem, in to sem v svojih stališčih in razpravah že neštetokrat ponovila, da bi tako pomembna vprašanja v skladu z načelom pravne države in načelom demokratičnosti moral urejati zakon. Zakone sprejema Državni zbor, ne Vlada ampak Državni zbor. Ustavno sodišče je sicer v svoji odločbi dovolilo, da izvršilna oblast omejujte temeljne človekove pravice, vendar da mora v skladu z načelom legalitete za to imeti dovolj jasno in določno podlago v zakonu, torej vsaj neko minimalno vsebino. Menimo, da bomo danes z idejami in pogledi našli nek skupen konsenz, kako zakon v drugem in tretjem branju še izboljšati in dodelati. Nekateri pravniki so že poslali pripombe k predlogu zakona. Recimo pravnik Primož Bavcon je zapisal, citiram: »Nedopustno je takšne ukrepe, ki jih predvideva predlog zakona, urejati z uredbo Vlade Republike Slovenije. Prav tako vsebuje predlog zakona nekatere določbe, ki so nedopustne z vidika varstva osebnih podatkov, nekatere ne ustrezajo standardom lex certa, spet druge so neživljenjske z vidika njihove učinkovitosti in potreb po hitrem odzivu na problematiko, ki jo ureja.« Socialni demokrati pa smo tudi že opozorili na v predlogu zakona določeno pristojnost odločanja zgolj enega delovnega telesa v Državnem zboru, to je Odbora za zdravstvo v primerih, ko želi Vlada podaljšati ukrepe preko 30, 60 ali 90 dni. Torej bodo o ukrepih odločali zgolj člani Odbora za zdravstvo in niti ne vsi poslanci in poslanke Državnega zbora, kar menimo, da bi ponovno prineslo neko derogacijo oziroma izključnost dela Državnega zbora in tudi časovna stiska, mislimo, da ni noben izgovor, da se ne bi dala sklicali plenarka. Dejstvo je, da je epidemija prizadela države celega sveta in večina držav je morala prilagoditi svojo zakonodajo ukrepom, saj nobena od njih ni pričakovala tako velike razsežnosti, ki jo je ta epidemija dobila. Kljub temu da je v tej zgodbi najbolj pomembno, da ostanemo zdravi, to ne sme postati krinka za nenehno sistematično in intenzivno poseganje v osnovne človekove pravice in svoboščine. Takšno poseganje nam ne sme nikoli postati nekaj samoumevnega. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev k predlogu zakona. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev prijavljenih k razpravi razviden na zaslonih v dvorani. Celotni vrsti red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na internetni spletni strani Državnega zbora v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrsti red prijavljenih razpravljavcev se med potekom razprave lahko spreminja.

Jaz sem vesela, da ni nekih, no razen ene poslanske skupine, kjer smo to na podlagi odgovora predsednika vlade na moje poslansko vprašanje v resnici pričakovali,

ovrgla. Najprej se moramo vsi spomniti, zakaj se je civilna družba na tem področju tako zelo aktivirala, zakaj si je vzela čas in se potrudila, da je spisala to, kar imamo danes na mizah. na mizah. Obstoječi zdaj veljavni Zakon o nalezljivih boleznih je po sodbah oziroma odločbah Ustavnega sodišča neustaven. Zakaj? Zato ker daje Vladi preširoko polje presoje, da bi v resnici Vlada po obstoječem zakonu lahko urejala in ureja vprašanja, ki so stvar zakonodajalca. Torej zakonodajalec je v tej državi tisti, ki mora določati, v katerih primerih, za koliko časa, na kako velikem območju lahko veljajo neki epidemiološki ukrepi. Zakon bi moral tudi vsebovati varovalke, s katerimi bi v resnici omejil prosto presojo vlade. Vlada v tem trenutku počne, kar se ji zahoče, in si očitno tako kot tudi največja poslanska skupina želi, da bi tako ostalo. To je seveda zelo udobno, to je zelo pisano na kožo predsedniku vlade, zato so tudi skladno s temi pričakovanji stališča največje poslanske skupine takšna, kot so bila predstavljena. Jaz moram reči, ko sem ta predlog dobila pred sebe in ko sem ga prebrala, se mi je zazdelo, da v resnici ta predlog vse te zagate, s katerimi smo se sedaj dve leti soočali, rešuje na precej enostaven in predvsem izvedljiv način. Predlog je po mojem mnenju domišljen in se vidi, da je bilo vanj vloženega precej truda in precej časa. Naj Naj preberem, kdo vse je sodeloval pri njegovi pripravi, da ne bomo slepomišili okoli tega, ali je to protiustavno ali ni protiustavno, kako bi moralo biti in tako naprej. naprej. Tekom priprave je Pravna mreža za varstvo demokracije sodelovala s številnimi strokovnjaki. Vsaj deset ljudi je konstantno delalo na zakonu, hkrati pa so potem opravili tudi več krogov posvetovanj z epidemiološko in drugo stroko. Tisto, kar je pomembno, so seveda ta imena, ki so sodelovala in naj jih preberem: prof. dr. Samo Bardutzky, ki je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Alenka Šelih, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Katja Filipčič, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Polonca Kovač, redna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Jerca Škerl Kramberger, izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Mitja Urankar, odvetnik, Odvetniška pisarna Senica & partnerji in pa Anuška Podvršič, Pravna mreža za varstvo demokracije, Katarina Bervar Sternad, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, doc. dr. Barbara Rajgelj, Zavod za kulturne raznolikosti Open. To so samo nekatera izmed imen, ki so tu sodelovala. Tudi po besedah Pravne mreže za varstvo demokracije je bilo temu posvečeno zelo veliko časa, zelo veliko krogov usklajevanj in s tega vidika je po mojem mnenju pravna stroka tista, ki je v resnici že povedala, da rešitve, ki so zapisane v zakonu, stojijo. V vsakem primeru pa menim, da je pomembno danes opraviti to razpravo in da je pomembno opraviti potem tudi nadaljevanje zakonodajnega postopka, razpravo in usklajevanja. Če se bo pokazalo, da smo mnenja, da je treba popraviti nekatere stvari, če se bomo zedinili okoli tega, ali bo o teh stvareh odločalo parlamentarno delovno telo ali dejansko gremo na neko rešitev sklicevanja plenarne seje, o takih stvareh absolutno je treba razpravljati in je treba najti rešitve. Ampak zopet do neke meje. Ko bi se in če bi se pokazalo, da bi bile intence drugačne, da bi bile intence v nasprotni smeri, potem nepovezani poslanci takih rešitev ne bomo podprli. Zakon, kot rečeno, izhaja iz stališča, da je treba uravnotežiti obe dilemi. Prva dilema je obveznost države, da mora varovati ustavno zagotovljeno pravico do življenja in do telesne in duševne celovitosti zdravstvenega varstva.Kako to naredi? Naredi z ukrepanjem. Po možnosti s hitrim ukrepanjem. In po drugi strani uravnotežiti z omejitvami človekovih pravic, ki morajo biti pri vsakem poseganju podvržene zelo strogi presoji testa sorazmernosti. Zato v resnici zakon, kot ga je pripravila predvideva neko stopnjevitost ukrepanja v primerih epidemije. In sicer lahko vlada, če drugi ukrepi ne zadoščajo, za obvladovanje epidemije na predlog ministra za zdravje z uredbo odredi nekatere ukrepe, ki so določeni v zakonu stopnjevito. V prvi fazi najmilejši ukrepi in potem v nadaljevanju tisti, ki so potem mogoče malo bolj rigorozni. To je zelo lepo napisano v novem 39. členu. Pa bom prebrala, ker se že tudi pojavljajo neka elektronska sporočila, ki nasprotujejo predlogu. Bom prebrala, da se bo vedelo, kaj je v resnici tukaj predvideno. V prvi vazi: upoštevanje higiensko-varnostnih in drugih zaščitnih ukrepov, posredovanje osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti. To so trije ukrepi, ki so tu našteti primeroma, ampak govorijo o tem, kaj dejansko se da v prvi fazi. In to so točno tisti ukrepi, ki za nas veljajo še danes in smo jih sprejeli kot del vsakdana: umivanje rok, razkuževanje, nošenje maske in predložitev pogoja

strokovni oceni strokovne skupine, ki mora biti sestavljena iz različnih profilov: epidemiološka stroka, psihološka, sociološka, pravna stroka in tako naprej. Predvsem pa mora ta strokovna skupina pripraviti svoje predloge in jih tudi objaviti,

Pogoj za vse to je pa nekaj, česar danes nimamo, razglašena epidemija. Šele ko je epidemija razglašena, je sploh možno začeti sprejemati tovrstne ukrepe. Uredba, ki jo potem sprejme vlada, mora v svoji obrazložitvi vsebovati pravno podlago za ukrepe, strokovno podlago, ki jo je pripravila omenjena strokovna skupina, rok trajanja ukrepov, ki ni in ne more biti omejen in lahko vsaka uredba velja največ 15 dni. Če uredba ne vsebuje roka veljavnosti, potem sama od sebe preneha veljati po sedmih dneh. Uredba mora vsebovati tudi človekove pravice, ki jih morebiti ukrepi omejujejo, in temeljito analizo ustavne dopustnosti teh omejitev. Kot rečeno, zakon stopnjuje nabor ukrepov v odvisnosti od tega, v kakšnem stanju se nahaja epidemija. Zakon potem po odstavkih naprej določa, kako, na kakšen način in s katerimi ukrepi se stanje stanje potem stopnjuje. Kot rečeno, v prvi vrsti z nekimi higienski ukrepi, druga stopnja pa pravi, da vlada, če ukrepi prve stopnje ne zadoščajo, lahko omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo, lahko prepove prihod iz držav iz prejšnje točke tujcem, lahko omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto, lahko prepove zbiranje oseb v kinodvoranah, gledališčih, muzejih in drugih ustanovah, lahko prepove promet blaga, izvajanje storitev oziroma delovnih procesov ali pa omeji določen način izvajanja ali prepove pouk. Torej to je šele v drugi stopnji. Tudi za te ukrepe velja, da veljajo do 15 dni, če uredba ne vsebuje dolžine veljavnosti, prenehajo veljati sedmi dan. se še enkrat pomudim pri tej strokovni skupini. Zelo natančno je v 39.a členu določeno, kdo sestavlja to strokovno skupino. Vodi jo epidemiolog, člani pa so imunologi, sociologi, psiholog, pravnik in pa strokovnjak, ki obvlada bolezen, torej tisto bolezen, zaradi katere je epidemija oziroma njene zaplete. Strokovna skupina sprejme strokovno oceno.

sprejemajo. Kot rečeno, nam se zdi zelo pomembno, da je tudi ta strokovna ocena objavljena javno v Uradnem listu. Potem pa ta zakon, tako kot je zahtevalo Ustavno sodišče, dodaja tudi nadzor. Ta nadzor je vsebovan v 39.b členu, ko govori o parlamentarnem nadzoru. Torej istočasno s tem, ko minister predlaga uredbo, že s samim predlogom seznani tudi Državni zbor. V tisti fazi samo seznani. Potem pa se mora po sprejetju na Vladi s to uredbo v petih dneh seznaniti tudi delovno telo Državnega zbora, torej Odbor za zdravstvo. Posebej pa je pomembno to, da če želi Vlada podaljšati veljavnost kakšnega od ukrepov za 30 ali 60 dni, mora dati soglasje k takemu podaljšanju tudi delovno telo, torej Odbor za zdravstvo Državnega zbora, v tem primeru z navadno večino. Če bi šlo za podaljšanje preko 90 dni, pa se zahteva dvotretjinska večina pristojnega delovnega telesa. Jaz moram reči, da nepovezani poslanci smo točno to predlagali tudi že pri obravnavi vladnega predloga. Točno takšne amandmaje smo vložili, da bi v bistvu ta nadzor opravljal Odbor za zdravstvo. se nam je v bistvu zdela ta rešitev logična in tudi v tem trenutku mi s to rešitvijo nimamo težav, ob seveda nekem pogoju. To je pa pogoj, da so v parlamentarnih delovnih telesih razmerja ustrezna. V tem trenutku seveda niso. V tem trenutku v delovnih telesih poslanske skupine niso zastopane v razmerju, v kakršnem bi morale biti. In v takem primeru je seveda to lahko problematično. Se pa vsi seveda nadejamo, da po 24. aprilu temu več ne bo tako in bo tudi ta hiša začela delovati z malo zdrave kmečke pameti. Kot rečeno, že k temu vladnemu predlogu smo nepovezani poslanci v resnici vložili enake amandmaje, torej o kontroli z parlamentarnim delovnim telesom, in takrat so nekateri kolegi te amandmaje podprli, med njimi SAB, LMŠ, tudi Desus še takrat, kar je bilo spodbudno. Ampak ko se pogovarjamo o tem, da je treba v epidemiji reagirati hitro, jaz mislim, da način, kot je predviden v tem zakonu, to v popolnosti omogoča. Lahko pa se tudi dopušča možnost, da se v nadaljevanju dogovorimo, da pridemo do nekega konsenza, da je pa mogoče to vendarle potrebno, da je plenarka. Tudi v tem v resnici jaz ne vidim ovire in se tu nikakor ne morem strinjat s SDS in s predsednikom vlade, ki pravi, da je to nemogoče. Jaz bi mogoče samo spomnila, da se je Slovenija v preteklosti tudi že srečala s kakšnim takšnim stanjem in predsednik vlade bi se moral tega po mojem spomniti. V času osamosvajanja, torej tudi v času vojne za samostojnost in neodvisnost Slovenije se je slovenski parlament, in to v celoti, ne samo delavna telesa,

Torej teza, s katero je predsednik vlade nasprotoval tej noveli, ena izmed njih, pa vse natolcevanje in laži nimajo popolnoma nobene osnove in na žalost to po mojem mnenju bolj kaže njegovo popolno nezaupanje do vseh nas, ki mu nismo neposredno podrejeni. Toliko mogoče o tem. Pa mogoče še en odziv,

Hvala lepa. Sedaj prehajamo na seznam razpravljavcev. Prvi je prijavljen k besedi gospod Jani Möderndorfer. Pripravi se gospa mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Pred nami je zakon, to bo treba večkrat ponoviti, zaradi neučinkovitosti, mene mene bi bilo sram, če bi bil na njihovem mestu, in nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča, ki je naložilo temu zakonodajnemu telesu, kar je na svoj način bizarno, v resnici bi morala to pripraviti vlada, vlada, da uredi predvsem tista vprašanja, ki so označena kot protiustavna. Pravna mreža za varstvo demokracije je odigrala v tem primeru ključno vlogo. Ključno vlogo predvsem zato, ker je odgovorila na nerazumne poteze te vlade, ko pravzaprav kljub temu, da je Ustavno sodišče odločilo, kaj se mora zgoditi, je v resnici postala popolnoma pasivna. Ampak da bomo lažje razumeli, kajti v v nadaljevanju se bodo verjetno nekateri oglasili in razlagali, kako se je ta vlada trudila še več. Imamo ministra za notranje zadeve gospoda Hojsa, ki vehementno razlaga v javnih medijih, da je ta vlada hotela sprejeti zakon o nalezljivih boleznih, ampak jo je Državni zbor zavrnil, češ, da ni bil dober, da je bil slab in ne vem kaj še vse. V resnici moram reči, da so tukaj pomagali še malo mediji pri napačni interpretaciji, kaj se je dogajalo v Državnem zboru, ko je Vlada predlagala svoj zakon o nalezljivih boleznih in, mimogrede, ta zakon je bil popolnoma zanič. Uvajal je še hujše stvari, kot jih predlaga danes ta novela. V resnici so prepisali samo odloke, ki so bili nezakoniti, v zakon in na ta način bi v bistvu legalizirali za nazaj vso početje in vse rabote, ki jih je ta vlada počela. Danes smo v predstavitvi slišali kolegico Ivo Dimic, ki je razlagala, kako je Nova Slovenija za to, da se ta zakon sprejme, ampak je celo navedla postopek, kako naj bi se to dogajalo. Če ste jo pozorno poslušali, je rekla, da ona smatra, da bi ta zakon, če bi ga obravnavali, morali obravnavati na način, da bi se najprej vse poslanske skupine malce pogovarjale, usklajevale in potem nekako z nekim konsenzom bi prišli do nekega skupnega predloga in na koncu mogoče obravnavali ta zakon o nalezljivih boleznih. Sedaj iz izkušnje, ki jo imamo, in vsi to dobro vemo, je to praktično neizvedljivo, ker vsak bi trmaril in vlekel na svojo stran in nikoli ne bi prišli do zaključka. Oni pa bi dobili opravičilo, češ, ja, smo se uskladili, ampak se nismo mogli uskladiti in zato zakon ni zagledal zelene luči. Ta zakon je bil z večino glasov, skoraj z aklamacijo celotnega državnega zbora zavrnjen. 15. 7., ko smo glasovali, je bil kvorum Državnega zbora 88 prisotnih poslancev, od tega je 78 poslancev glasovalo proti. Kaj to pomeni? To pomeni, da je praktično celotna koalicija, vključno z opozicijo in pogodbenimi sodelavci te koalicije glasovala proti temu zakonu. Edino en poslanec je bil za. Samo eden, kolega Polnar. Zakaj to govorim? Zato ker v resnici je ta koalicija zrušila svoj lastni zakon o nalezljivih boleznih, ki ga je predlagala Državnemu zboru v obravnavo, ker je vedela, da bo doživela pogrom, če bo pritisnila tipko za. Na drug način pa je teoretično in praktično kasneje ugotovila, da pravzaprav nima smisla, da sploh sprejema nov zakon, ker vresnici imamo že obstoječi zakon, ki bistveno bolj paše in je bistveno bolj pisan njim na kožo. Zakaj njim na kožo? Zaradi tega, da lahko počnejo še naprej nezakonite stvari. Saj poznate tezo, ko je odlok sprejet, ne glede na to, da je ustavno sporen in da bo po vsej verjetnosti kasneje Ustavno sodišče ugotovilo, da je nezakonit, je veljaven in zakonit toliko časa, dokler Ustavno sodišče tega ne ugotovi. Ker so postopki pri nas daljši od običajnih, to tej vladi omogoča, da lahko več mesecev deluje v državni nezakonito, in to je absurd vseh absurdov, ki se jih v imenu zakonitosti ta koalicija in ta vlada, predsednik vlade pa na čelu, seveda lahko vedno privošči. Mi smo danes slišali kar nekaj zanimivih trditev, od tega da novela zakona, ki je predlagana in jo imamo danes na mizi, v bistvu nima nobene resne mednarodne primerjave. Draga koalicija! Če bi si pozorno pogledali svoj predlog zakona, ki smo ga obravnavali 15. 7. lansko leto, ni imel nobene resne mednarodne primerjave, imel je pa en kup nekih pamfletov in nekih razlag, kako je to nujno potrebno in ne vem kaj še vse. V tem zakonu, ki je danes pred nami, imamo zelo jasno opisane primerjave treh držav: Belgije, Danske in Avstrije. Nimamo primerov, ne vem, Srbije ali ne vem, kaj bi vi radi slišali, neke države, ki niso prav najbolj znane po tem, da ščitijo človekove pravice. Evropske države, ki so članice Evropske unije. Pojdimo pogledat, kaj so te države v svoji zakonodaji zelo jasno predpisale. Belgija, na primer, govori o tem, da zakon o pandemiji − oni ga imajo namesto zakona o nalezljivih boleznih, določa da lahko vlada takoj po razglasitvi izrednih razmer z odlokom, o katerem je razpravljal svet ministrov, neposredno sprejme potrebne upravne policijske ukrepe z namenom preprečevanja ali omejevanja posledic izrednih epidemioloških razmer za javno zdravje. Guvernerji in mesta lahko sprejemajo tudi bolj omejevalne ukrepe, če to zahtevajo lokalne okoliščine. Zakon tako daje lokalnim oblastem večjo prilagodljivost pri sprejemanju ukrepov glede na posamezne razmere v določenem kraju. Jasno Jasno pa daje intenco, da mora biti to vse določeno z zakonom in kje so tudi tiste meje, do katerih lahko sežejo. Danska ima prav tako zakon pri zajezitvi širjenja virusa covida, oni rečejo sicer temu zakon o epidemijah, ki določa, da mora biti vsak ukrep nujen in čim krajši ter sorazmeren z namenom ukrepa. Uporabiti je treba najmanj omejujoč in neinvaziven ukrep, ki še zadostuje za dosego namena. Ukrepi pa se odpravijo takoj, ko niso več potrebni. O tem odloča epidemiološka komisija − še enkrat ponovim za tiste nejeverne Tomaže, epidemiološka komisija, ne infektološka komisija, da se razumemo, o čem govorimo, ker pri nas so infektologi alfa in omega vsega – in epidemiološka komisija predloži priporočila, kaj je smiselno in kaj ne.

ki zelo jasno posega in jasno določa, ali se res izvaja v skladu z zakonom in ustavo in tudi tisto, kar minister sprejema na podlagi zakona, pristojen pravilnik z ukrepi, ki ga predhodno mora predložiti temu parlamentarnemu nadzoru, če hoče, da gre v sprejetje, da ga ta odbori. Avstrija ima tako imenovani glavni odbor spodnjega doma avstrijskega parlamenta, ki je dobil pristojnost, da daje soglasje na odločitve vlade. Brez tega soglasja vlada sploh ne more sprejemati ukrepov. Dragi moji, vi se konstantno bojite v resnici samo ene stvari: nadzora in da bi vas kdo omejil pri vašem arbitrarnem arbitrarnem odločanju o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Še več, ko vaši infektologi predlagajo nekaj, vam še to ni všeč in še takrat spremenite odločitev. Kot reče predsednik vlade zelo rad: »Mi smo na oblasti in mi bomo politično odločali in nam ne bo noben dajal nekaj, kjer bomo mi morali samo še sprejeti to odločitev.«

Včerajšnji odgovor na poslansko vprašanje kolegice Janja Sluga, moram reči, da sem ga zelo natančno poslušal. Ker nisem mogel verjeti temu, kar govori, sem si ga dal še enkrat sprintati in še večkrat sem si ga prebral in šel od besedice do besedice in njegovim neumnostim in pa predvsem tistemu, kar zelo lepo Pravna mreža za varstvo demokracije sicer takoj v odgovoru naslednji dan tudi odgovori, oni temu sicer rečejo lepo slovensko in so zelo vljudni, da ne drži to, kar je povedal predsednik vlade. No, jaz bom povedal, ta predsednik vlade si konstantno izmišljuje kot notorični lažnivec stvari z enim samim namenom, in to zelo prijazno ponovi laž, navrže nekaj stvari in vsi bomo temu verjeli. Tudi vsi, ki ga poslušajo in spremljajo, saj to je pravzaprav njegov cilj, saj on ve, da ve, da mu tukaj večina več nič ne verjame. Dve trditvi, ki jih je včeraj izrekel. Predsednik Vlade v odgovoru omenja neutemeljene očitke vladi, da je Slovenija z odloki reševala situacijo v času epidemije in da ti odloki niso imeli zakonske in ustavne podlage. Pravna mreža odgovori: »Ne drži, da bi pravna stroka Vladi kadarkoli očitala, da epidemijo upravlja z odloki. Očitek Vladi in zakonodajalcu je zgolj in izključno ta, da odloki temeljijo na neustavni in zakonski podlagi.« No, predsednik Vlade temu reče drugače. On reče: »Najprej »Najprej na ta popolnoma neutemeljen očitek, da je Slovenija z odloki reševala situacijo v času epidemije in da ti odloki niso imeli zakonske in ustavne podlage. Naredili smo primerjavo, nobena druga država članica Evropske unije v času spopada ali kreiranja pravne podlag za spopad z epidemijo ali pa dopolnjevanje te pravne podlage ni sprejela 10 protikoronskih paketov.« Elegantno v bistvu v bistvu pobegne od zastavljenega vprašanja in očitka, ki mu je naslovljen in se spremeni v zagovarjanje, kako je z desetimi protikoronskimi paketi on v resnici sprejemal ukrepe in reševali epidemijo. Ne, ni res, dragi moj predsednik Vlade! Z desetimi protikoronskimi paketi ste v eni tretjini notri tlačili stvari, ki nimajo zveze z epidemijo in ste popravljali in reševali nekaj, kar z osnovnimi ali z navadnimi zakoni, ne omnibusi, navadnimi zakoni, ki bi prišli sem, ne bi dobili potrebne večine, ker bi bilo več kot očitno, da spreminjate in prilagajate zakonodajo svojim lastnim potrebam. Druga tretjina odločitev so bili denarni ali pa volilni bombončki, kjer ste razdeljevali denar, in to dostikrat neupravičeno, ne vsa, ampak dostikrat neupravičeno, in to na uporabnike, ki niso bili niti upravičeni do teh pomoči. In tretje, reševali ste gospodarstvo. Kako ste reševali gospodarstvo? Tako, da smo s turističnimi boni vzdrževali vso hotelsko industrijo v slovenskem prostoru, da ste v bistvu krepili, da ne bi slučajno propadlo nekaj, kar danes prodajate Madžarom. V bistvu smo z boni, slovenskim davkoplačevalskim denarjem vzdrževali premoženje, ki bo danes v madžarskih rokah. No, to je reševanje epidemije na vaš način. Tako ste vi reševali epidemijo in ukrepe. Potem nadalje predsednik vlade pravi oziroma to se opravičujem, ni rekel predsednik vlade, ampak predstavnik SDS

Nesorazmernost ugotavljajo tisti, ki se s tem ukvarjajo dnevno − pravni strokovnjaki. Zato imamo v Državnemu zboru Zakonodajno-pravno službo, na katero se vi požvižgate, pofučkate in vam je malo mar, kadar se je treba sklicevati na njo. Na to opozarja žal na koncu tudi Ustavno sodišče. In nenazadnje ima Vlada svojo pravno službo ki pa je, žal, roko na srce, največkrat v situaciji, da se ji zvije roko in mora biti pravzaprav tiho. Najmanj, kar je, naredijo potem tako, da pravzaprav tega mnenja mi tudi nikoli ne vidimo v Državnem zboru. Slišimo pa politike od notranjega ministra in tako naprej, kako je treba ukrepati hitro, učinkovito, ne glede na človekove človekove pravice, poseg v svoboščine, poseg v ustavno zagotovljeno nedotakljivost prostora, od stanovanja in podobno. Pa to vas srbi in muči praktično že dve leti. Vi bi tako radi imeli ta fašistoidni fašistoidni odnos do nekaterih stvari, kjer bi vi lahko brez pravic kogarkoli preprosto vstopali in počeli in preiskovali in pregledovali in kontrolirali, kar hočete. Še več. Vas ne zanima niti nesorazmernost kazni, ki ste jih določili v ZNB, ki ste ga predlagali, do absurdov, da ste praktično pripeljali do točke, da danes lahko praktično vsakdo kadarkoli in kjerkoli kogarkoli legitimira in mu kar prisoli neko kazen, kazen, češ, treba je vzgojno postopati do ljudstva in ga podučiti, da je tukaj red in disciplina. Jaz ne bom pozabil hearinga gospoda Hojsa, ko je rekel: »Rad imam red in disciplino in bom naredil vse, da se bo to tudi uveljavilo.« To je rekel na hearingu, in to danes izvaja z veseljem. Še več, kadar gre za red in disciplino, pohvali policijo, kadar ima občutek, da se policija ni dobro odzvala, jo okara in reče da nimajo tistega, kar on sam nikoli ni imel. Naslednja trditev, ki jo je dal predsednik vlade v zvezi z Zakonom o nalezljivih bolezni je tudi to, da predsednik Vlade v odgovoru pravi: »Po vladni primerjavi nobena druga država članica EU v času kreiranje pravne podlage za spopad z epidemijo ni sprejela deset protikoronskih ukrepov, ki jih je sprejel ta državni zbor v tem času, in prav z vsakim od teh zakonov je bila ta zakonska pravna podlaga nadgrajena.« tudi tukaj je Pravna mreža za varstvo demokracije jasno povedala, da ne drži, da je bila s protikoronskimi paketi nadgrajena zakonska podlaga za poseganje v človekove pravice v času epidemije. Protikoronski ukrepi niso posegli v materijo 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, torej se niso ukvarjali s postopki, pogoji in strokovnimi podlagami, ki so potrebne za omilitev ustavnih pravic, pravico do prehoda državne meje, svobodo gibanja, svobodno gospodarsko pobudo in pravico do dela. In tako naprej opisujejo. Potem še tudi na zadnjo trditev glede 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, jo je pripravila Pravna mreža, odgovor predsednika vlade, da se na njegovi podlagi ne da spopadati z nobeno epidemijo. Mi smo se že navadili v 30-letni zgodovini, da za predsednika te vlade velja samo eno načelo: ali bo tako, kot sem jaz rekel, in to takoj, ali se pa ne da nič delati v tej državi. Njemu je tuje se pogovarjati, usklajevati, poslušati stroko, če ni prava stroka jo je treba zamenjati. In to je ključni problem tega vladanja. In ker so vsi navezani tako ali drugače na nek statusni simbol, ki ga zasedajo v tej vladi, kasneje tudi vsi v podsistemih te države, se mu nihče ne upa nič reči in se ga bojijo. Na začetku smo imeli vsaj še nekaj infektologov, ki so si vsaj še kaj upali reči, sedaj si še ti več ne upajo. Preprosto Preprosto so tiho in upajo in čakajo, da se bo ta 24. 4. čim prej zgodil in da bomo zelo hitro vsi pozabili na to dvoletno obdobje maltretiranja slovenske

Mi seveda imamo tudi svoj pogled in pripombe. Ena od pripomb je, da bo treba bistveno bolj jasno določiti glede parlamentarnega nadzora, glede na to, da bi recimo soglasje na vladno uredbo pri ukrepih, ki bi trajali več kot 30 in manj kot 60 dni, podali z navadno večino v celotnem državnem zboru, se pravi od vseh poslancev. To bi bil en resen razmislek. Pri ukrepih, ki bi pa trajali več 60 dni in manj kot 90 dni, pa bi moral odločati Državni zbor z absolutno večino. Zakaj? Iz enega preprostega razloga, ker gre za tako dolžino posega v varstvo človekovih pravic oziroma svoboščin, da o tem ne more odločati vsakokratna veja izvršne oblasti. Jaz se strinjam z nekaterimi, ki pravijo, da parlamentarni sistem in delitev oblasti mora delovati v nekem sorazmerju in tudi po principu, da ena veja oblasti vedno nadzira drugo in obratno. Ampak v zadnjih dveh letih smo dobili ne samo dokaz, empirični dokaz v številkah, kako lahko oblast, ko se ji zahoče, to sorazmernost zlorablja. Zlorablja jo zaradi strahu in v bistvu trepeta, ker pravzaprav ugotavlja, da marsikdaj ne bo mogla sprejeti določenih odločitev. In potem ga pač preprosto povozi. Zato mora o tem odločati Državni zbor. Da je možno, da Državni zbor zelo hitro odloča, moja kolegica, predlagateljica zakona je sicer povedala, kako smo odločali leta 1991. Pa ne rabimo iti v leto 1991, gremo lahko samo nekaj let nazaj pa bomo ugotovili, spomnite se, kako se je banka NLB čez noč spremenila na eni nočni seji, z ustanovnim aktom se je spremenilo ime, vsi vemo, zakaj se je takrat to počelo. Počelo se je to zato, da bi zavarovali premoženje Nove Ljubljanske banke, ker bi jo v nasprotnem primeru praktično pograbile bivše države članice. članice. Smo pa s to odločitvijo imeli problem, kar smo ugotovili mnogo let kasneje, da v enih stvareh pač preprosto ni bil dosežen cilj. Arbitraža. Spomnite se arbitraže, Državni zbor dobesedno čez noč sprejemal določene odločitve oziroma je sprejemal in pregledoval in dajal določena soglasja. Predsednik vlade je bil takrat poslanec, z nami skupaj je sedel in točno ve, kako hitro lahko Državni zbor odloča. Sam sem bil zraven in zato je to prazen izgovor, da postanemo neučinkoviti in da ta državni zbor ne more delati. Spomnite se migrantske krize, zakona o obrambi, spomnite se kako smo sprejemali potem tudi aktivacijo člena, ki omogoča, da se vojska pridruži, posplošeno in poenostavljeno povedano, policiji, da ji je pomagala pri količini migrantov, ki so šli čez našo državo. Vse to se je dogajalo v nekaj dneh. In ne govoriti, da Državni zbor nima možnosti praktično čez noč sklicati seje. Jaz sem že nič kolikokrat povedal, da je poslovnik napisan tako, da če želite, lahko z navadnim postopkom včasih odločitve sprejemate popolnoma enako hitro, kot če bi imeli skrajšane ali nujne postopke. postopke. Vse je stvar odločitve in volje, ali je v tem interesu. Spomnite se, ko je predsednik Vlade na začetku epidemije povedal zelo na glas, da bo treba spremeniti poslovnik glede glasovanja, ko se je dobesedno vmešaval v delo Državnega zbora in priporočal, da se v bistvu spremeni glasovanje na daljavo glede epidemije, ker drugače se zna zgoditi, da Državni zbor postane opravilno nesposoben, ker preprosto ne bo mogel odločati o določenih odločitvah. Tudi to smo naredili, pa še to samo polovičarsko, ker sedaj v določenih primerih lahko glasuješ, v določenih primerih pa ne. In smo slabši kot Evropski parlament, ki lahko v vsakem primeru, ne glede na to, ali ima epidemijo ali ne, vedno odloča od doma s tehniko v 21. stoletju. Glede hitrosti in učinkovitosti. Oprostite, očitate, da Državni zbor ni sposoben hitro odločati. Pa poglejte sebe, kaj počnete. Ta vlada najprej dva dni razmišlja, kaj bi, potem vrže kost, zato da vsi grizemo, razpravljamo in ugotavljamo, kaj se bo zgodilo. Potem imajo eno sejo na Brdu in se zbere 40 ljudi na kupu ali več in razpravljajo in razpravljajo. Potem od petka pa do sobote rabijo spet tri dni, da ugotavljajo, kako bi to prenesli na papir. Vlada pa o teh stvareh odloča šele naslednji teden v četrtek. Ne mi govoriti o hitrosti, Državni zbor bi to prej naredil, če smo že pri tem, če bi vi vedeli, kaj hočete in kaj predlagate. Zagotovo pa Državni zbor ne bo v enem dnevu odločal o stvareh, ki jih vi želite, to pa je, da ima predsednik Vlade in Vlada neomejeno in absolutno moč v tej državi in da lahko odloča, kakor hoče in kadar hoče in kot si zaželi ter dnevno spreminja ukrepe kar naprej. V Državnem zboru si upam na glas povedati, da noben poslanec več ne ve, kaj v resnici res velja in kaj ne velja od ukrepov, ki jih je ta vlada sprejela. Jaz si upam na glas povedati, da ne poznam več teh sprememb, ker jim več ne morem slediti, ker jih je toliko. In vi pričakujete, da Slovenci in Slovenki, državljani in državljanke to vedo. Saj ne vedo. Vsakič posebej gledajo na telefonu na internetu ali sploh še razumejo, kaj velja v tej državi in kaj ne. Zato ker imamo nepreglednost, ker imamo v resnici neučinkovitost te vlade, ki se pravzaprav koplje v lastni zmešnjavi po samih ukrepih. Potem v nadaljevanju lahko rečemo, da bo potreben razmislek tudi o tem, kdaj odloča pristojno delovno telo in kdaj parlamentarna večina. To bo seveda nujno treba tudi razmisliti v nadaljevanju. Zraven tega pa bo treba tudi povedati in se zelo jasno odločati glede sestave strokovne komisije. Strokovna komisija danes danes opredeljuje po tem predlogu novele, kdo vodi to strokovno komisijo, da je to epidemiolog. Mi razmišljamo, to je stvar debate, da morata biti najmanj dva epidemiologa, ker tudi epidemiologi lahko različno razmišljajo med seboj, in kar je še bolj pomembno, vsaj eden od teh dveh Zakaj? Ker ta vlada je v svoji praksi večkrat dokazala, da z zakonom, ki ga ima NIJZ, da je tisti, ki je osnovni predlagatelj določenih ukrepov, ga preprosto zaobide, ga ni. Tega NIJZ ni. Imamo nekega vodja, ki pooseblja nezdravje te slovenske družbe, in to je pa vse. Večkrat tudi tam, ne glede na to, kaj si mislimo o njem, se vidi v bistvu drugačen način razmišljanja, kot ga ima ta vlada oziroma predsednik vlade. In kadar se ne strinja z njim, teče k svojim infektologom, da mu pokrijejo hrbet za svoje odločitve. Potem bi vnesli še popravek, ki govori, da lahko vlada z uredbo določi tudi prekrške in sankcije za le-te. Smiselno bi bilo, da zakon vsebuje vsaj razpon kazni in pa, kar je še najbolj pomembno, vsaj navezavo na splošne prekrškovne določbe zakona, ki jih ta novela v tem primeru ne odpira. Zakaj je to pomembno? Dostikrat se dogaja, da mi prekrške določamo za neke določene stvari, potem gremo pa gledat sorazmernost med ostalimi prekrški. Ti razponi so tako različni in neprimerni, zato bi bilo smiselno tudi o tem razmisliti. Je pa še ena ključna stvar, to pa je, da v točki, ko govorimo o možnosti omejevanja dostopa ljudi na določeno mesto, bi bilo treba izrecno določiti, da lahko te ukrepe izvajamo, kadar gre za javne prostore, za javne površine, za grajeno javno dobro. Skratka, ne moremo mi posegati v pravice zaprtih prostorov, ki so po ustavi nedotakljivi. Ta vlada ima take skomine nad tem, kar naprej bi rada zlezla v spalnice vseh ljudi. To je neverjetno. Nadzor bi radi imeli nad vsem. Če bi se dalo, bi v vsako stanovanje zmontirali tudi nadzorno kamero, da bi videli, kaj počnejo ti ljudje v tem stanovanju, če ni slučajno kaj protivladnega ali protijanševskega v tem stanovanju. Glejte, to tako preprosto ne gre, še posebej pa ne pri zakonu o nalezljivih boleznih. Na koncu naj zaključim z bistvom. Že danes in včeraj smo masovno poslanci in poslanke dobivali maile od državljanov in državljank o tem, da naj ne segamo po tem zakonu, kajti obvezno cepljenje in tako naprej pač ni tisto, o čemer imamo mi pravico odločati. o tem se zdaj v zadnjem času zelo govori. Če sem pol leta nazaj bil še pomirjen in sem ministra za zdravje in marsikaterega provladnega strokovnjaka slišal, da obveznega cepljenja ne bo, vidim, da se zdajle pravzaprav že poigravajo s to idejo in mislijo, še posebej ker je Nemčija uvedla obvezno cepljenje za 50 plus in pa Avstrija, kjer je praktično včeraj ali predvčerajšnjim začelo veljati obvezno cepljenje za vse državljane. Oprostite, na glas bom povedal, mi ne bomo nikoli podprli obveznega cepljenja. In tudi ta novela zakona sploh ne govori o obveznem cepljenju. To je nujno treba povedati tudi na glas za slovensko javnost. Mi se sploh ne pogovarjamo o obveznem cepljenju. Cepljenje mora postati in ostati svobodna izbira vsakega posameznika. In to, kar ponavljam nonstop, naloga vlade, ministrstva, NIJZ pa je − in to nalogo je, mimogrede, opustila na začetku epidemije in je praktično eno leto ni izvajala, tako kot bi bilo treba − odgovarjati na vsako vprašanje in na vsako še tako laično trditev, ki jo postavljajo posamezniki. Tudi vsa internetna sporočila, ki krožijo naokoli. Od tistih, da imamo čipe, do teh, da je to namenoma sproženo pa ne vem kaj še vse, na vse to bi morala vlada promptno odgovarjati vsak dan kar naprej. Edino tako imamo lahko neko normalno komunikacijo in pa tudi zaupanje v to, da ima vsak človek lahko vedno, če želi, odgovor na posamezne trditve, ki lahko da niso ne znanstvene, ne resnične in tako naprej. Ne, nasprotno! Ta vlada je v prvem letu preganjala vsakega, ki je rekel karkoli nasprotno. Kot da ne živimo v svobodni državi različno mislečih ljudi. Po eni strani hočemo širiti duha in biti različni in spoštovati drug drugega, po drugi strani pa bi radi imeli unifikacijo, unitarnost in enoznačno razmišljanje konstantno na eni in isti točki. Tako da s tega razloga mi takega predloga, če bi se kdaj pojavil, ne bomo nikoli podprli. Sami pa upamo, da bomo s to novelo zakona prišli do točke, ki se ji reče, da bomo končno zadostili ustavnim odločbam, ki bi jih morali sprejeti in spremeniti kot zakonodajna veja oblasti že zdavnaj. Vendar za to bi morala biti odgovorna Vlada. Ker Vlada tega ni storila v več kot pol leta, zavlačevala in celo namenoma je pozabljala, ker ji je bil v interesu obstoječi zakon o nalezljivih boleznih, je zato pred nami v bistvu predlog

nekoliko bolj pravniško, nekoliko morda tudi ljudsko. Sama ne bom glasovala za ta predlog, se bom pri predlogu zakona vzdržala, ker mislim, da bi bilo nesmotrno, da se zakonodajni postopek konča že takoj po splošni obravnavi, saj gre za materijo o kateri nam je Ustavno sodišče naložilo odločiti in sprejeti ustrezno zakonsko ureditev. Prav je, da se zakonska podlaga sprejme, da se zakon o nalezljivih boleznih v tem kontekstu tudi doreče podrobneje in bolj ostro že zaradi tega, da se morebitne zlorabe in absurdi, ki smo jim bili priča v zadnjih dveh letih, preprečijo. Kaj je moj ključni razlog, zakaj mislim, da ta zakon ni primeren v tej obliki za potrditev danes, zakaj ga ne morem potrditi? Primarno zato, ker mislim, da vsak zakon potrebuje tudi neko legitimnost in sprejetost med ljudmi. Kolega je že omenila, koliko mailov smo dobili, ampak v bistvu ni toliko pomembno koliko mailov, kakor je pomembno to zgražanje, strah pri ljudeh, ki ga sproži že ime Zakon o nalezljivih boleznih. Mi smo situacijo pripeljali že do takih skrajnosti in absurdov, da je ljudi enostavno strah, strah, da bo zakon določal obvezno cepljenje, strah, da bo zakon še bolj arbitrarno določal določene ukrepe, skratka strah pred prekomernim posegom v svobodo posameznika. Zato bi se mi zdelo ključno, ko se tovrstne zakonske rešitve pripravljajo, pa še enkrat, pohvale seveda civilni družbi, da je vložila vso energijo, da je pripravila to zakonsko materijo, ki vsekakor je zahtevna, bi bilo za tako materijo vseeno bolje, da se je znašla v neki širši javni obravnavi. Tudi ko smo obravnavali vladni predlog zakona o nalezljivih boleznih, je naša poslanska skupina kot ključno izpostavila ravno to, da se taka zakonodaja ne sprejme na hitro. Naj poudarim, da je bil tudi ta zakon vložen po skrajšanem postopku, pa je na koncu Kolegij predsednika Državnega zbora izglasoval redni postopek. Že tukaj sem imela velik ne samo dvom, ampak ni se mi zdelo prav, ker najbolj pomembno v teh razmerah bi bilo tovrstno zakonodajo sprejemati po nekem rednem postopku, kakor se sedaj dogaja. Ampak predhodno bi bila potrebna širša razprava, potrebno bi bilo podati ključne odgovore zainteresirani javnosti, potrebno bi bilo širšo strokovno javnost privabiti k pripravi tega zakona. Sama sem pravnica, seveda podpiram, da so zakon pripravili pravniki, ampak ta zakon mora imeti tudi podporo zdravstvene stroke, morda tudi sociologov. Poglejte, mi smo bili v zadnjih letih priča izjemnim, tudi družbenim, spremembam. In v tem primeru je res potrebno vse te vidike vzeti v obzir, preden takšen zakon pripraviš. In drugo kar je, ključno, primarno, kar bi bilo treba narediti, vsaj predstavitev javnih mnenj, če ne še nekako določiti širšo javno razpravo, v kateri bi ljudem bila dana možnost, da podajo res svoje predloge. Videli smo, da ministrstvo pripravlja pravilnik, kjer naj bi se določilo tudi to obvezno cepljenje zoper covid in je pri ljudeh to vzbudilo izjemen strah.

Torej za kaj gre? Gre za to, da sta zadnji dve leti, ki sta bili res izjemno zahtevni za vse nas, prinesli določene spremembe v družbi. Žal je vlada, hotela je hotela je zaupanje, namesto da bi to zaupanje razumela kot neko dvosmerno cesto, je to razumela zgolj kot enosmerno in zelo koncentrirala pooblastila, ki jih je imela v svojih rokah, v marsikaterem pogledu je Državni zbor izpustila iz procesa odločanja. V enem trenutku se je že zdelo, da ni več delitve na tri veje oblasti, ampak zgolj na dve veji oblasti, kar je absolutno narobe in v nasprotju z načelom demokratičnosti. V teh letih je Ustavno sodišče izdalo kar nekaj ustavnih odločb, s katerimi je presojalo odločitve in sklepe in odloke Vlade in doreklo, da so bile v marsikaterem pogledu v nasprotju z ustavo predvsem zato, ker ni bilo jasne zakonske podlage, ki bi dorekla omejitev človekovih pravic in svoboščin, kar je seveda ustavno zagotovljeno. Človekove pravice in svoboščine

Žal temu ni bilo tako in tako je Ustavno sodišče odločilo, da je v bistvu najbolj sporen v tem kontekstu Zakon o nalezljivih boleznih, zelo star zakon, ki ni bil nikoli vmes spremenjen, ker življenjske potrebe tega niso narekovale. Potem smo se soočili z virusom, zgodile so se nove življenjske okoliščine. Ugotovilo se je, da je preohlapna pravna podlaga, ki jo je treba omejiti. Vlada je takrat sicer predlagala nek zakon, ki pa je, kot sem že poudarila, bil predlagan v skrajšanem postopku, ni bil deležen širše razprave. V resnici je šlo za neko legalizacijo tega, kar se je počelo ti dve leti, torej postaviti si samo še zakonsko podlago za to, kar se je de facto ves čas počelo. Če kaj, bi zdaj od civilne družbe pričakovala nekoliko bolj optimističen predlog zakona. Pa optimističen ni najboljša beseda, ampak širši. za kaj gre? Vsekakor ni primerno, vsaj po mojem mnenju ni primerno, da bi se Odbor za zdravstvo seznanil z uredbo Vlade, ki naj bi jo sprejela, ko je potrebna zaradi omejevanja širjenja nalezljivih bolezni. Kot prvo, v bistvu se samo en podzakonski akt preimenuje v drugega. Kot drugo − zakaj seznanitev? Zakaj se že zdaj v tej točki a priori spet omejujejo pooblastila Državnega zbora? Zakaj seznanitev na uredbo? Mar ne bi bila bolj normalna neka razprava in odločanje o tem? Državni zbor ni neka institucija, ki se ne more sestati v nekem kratkem časovnem roku. To preprosto ne drži. Ravno izredne razmere so pokazale, da se lahko sestanemo v zelo kratkem časovnem roku. Če želite drugače, marsikatere te odločitve so bile sprejete na dopisnih sejah vlade. Mi se lahko sestanemo še hitreje od vlade, če se po tem sodi. Ne vem, zakaj bi nas bilo strah imeti razpravo v plenarni dvorani, namesto na nekem odboru za zdravstvo, pooblastil niti po poslovniku sam po sebi nima, da bi na ta način odločil in prevzel nase tudi neko odgovornost. Tu spet prelagamo odgovornost na zelo majhno število poslank in poslancev. Potem je pravično, da se to porazdeli na vse nas. Časovni okvir meni enostavno ni zadosten razlog, da se temu ne bi zadostilo. Mislim, da v tem kontekstu bi bilo treba spremeniti ta predlog zakona, ker enostavno ne ustreza dejanskemu stanju. V bistvu bi tisto, na kar mi ves čas opozarjamo, torej na derogacijo Državnega zbora, bi s takim predlogom v resnici tudi potrdili. Prav tako je treba poudariti, da v skladu s poslovnikom Državni zbor sploh ni pristojen za obravnavo in sprejetje uredb oziroma dela uredb, ker to je neposredna izvršilna pristojnost, to je pristojnost izvršilne veje oblasti, ne Državnega zbora. Zato bi bilo treba ta odstavek vsaj preoblikovati na način, da Državni zbor obravnava predlog sklepa o soglasju k uredbi. Vsekakor bi bilo na ta način ustrezneje. Mislim tudi da bi bilo zelo pomembno, da ta predlog zakona pride na obravnavo na pristojni odbor, ker mislim, da bi bilo nujno tudi mnenje naše zakonodajno-pravne službe na ta zakon. zakon. Še enkrat, seveda ne dvomim, spoštujem stroko, ki je pripravila ta predlog zakona, ampak ta stroka ni nezmotljiva, pravo je veda, ki se se v bistvu gradi na argumentaciji in protiargumentaciji in več pravnikov nas je, več je različnih mnenj, kar ni slabo, vsi pa imamo neko nominacijo, vsi soglašamo glede ustave, človekovih pravic in svoboščin in vemo, vemo, kakšni morajo biti cilji tega zakona, da bi ustrezali tudi ustavni odločbi. Da to ni primerno urejati z uredbo, je opozoril tudi kolega Bavcon v svojih pripombah, zelo dodelane pripombe, podrobne, zelo strokovno zapisano, opozarja tudi na to, da

Sama sem tudi v bistvu pristaš tega. Večkrat sem tudi v svojih lastnih razpravah opozorila, da v stanju, ko niti ni epidemija razglašena, niti izredne razmere niso razglašene, enostavno ni dopustno posegati v človekove pravice in svoboščine kar tako počez pa iz tedna v teden odločati in omejevati vsakdanje življenje in svobodo ljudi. To ni primerno. Jaz mislim, da ta pripomba, ki jo je kolega podal, je zelo utemeljena in bi jo predlagatelj moral najmanj, kar je, preučiti in vključiti v spremembe. Še enkrat, jaz mislim, da bi bila o predlogu zakona potrebna širša razprava, potrebna širša razprava, zato da si pridobi legitimnost med ljudmi, ni treba s tako zakonodajo tako zelo hiteti. Seveda je Ustavno sodišče podalo rok, ampak ta rok je zdaj že zamujen, ta dva meseca sta že davno mimo. V takih okoliščinah, v tako razgretih okoliščinah je boljše izvesti razpravo, ki bo ta zakon nekako ljudem pravilno predstavila in dala možnost, da se o njem izjasnijo in podajo svoje mnenje,

in da se morda sprejmejo še določene dobronamerne pripombe, ki pa so pomembne, če naj ta zakon v resnici zasleduje odločbo Ustavnega sodišča. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem! Jaz bi tako začela, meni je jasno, da formalno ni predvideno ali predpisano sodelovanje Vlade ali vladnih predstavnikov, Ministrstva za zdravje na današnji seji oziroma pri obravnavi te točke. Ampak vendarle me žalosti, da v ministrskih klopeh ni med nami ministra za zdravje, trenutno očitno najbolj priljubljenega politika v državi, ker vendarle obravnavamo izjemno pomembno tematiko, kar smo na lastni kožni občutili praktično vsi državljani v zadnjih

obravnavamo zakon o nalezljivih bolezni, ki, kot rečeno, je trenutno v okviru te epidemije ali endemije, kakorkoli se jo imenuje, bistvenega pomena tudi zato, kako bomo v prihodnje ravnali, ko se bom srečali s podobnim primerom oziroma s podobnimi težavami. Ampak kakorkoli, to po mojem mnenju meče slabo luč neke neodgovornosti ali pa brezbrižnosti vladne politike. Tudi če pogledamo po klopeh koalicijskih poslancev, ni kaj veliko interesa za sodelovanje v tej razpravi, kar me izjemno žalosti. Prva obravnava oziroma splošna obravnava zakona je vendarle namenjena temu, da si izmenjamo čim širše mnenja o neki družbeni stvari, ki jo želimo urediti z zakonom. Ampak okej, kot rečeno, bomo pa opozicijski poslanci toliko več stvari povedali, kar imamo za povedati. Izjemno me je razočaral ali pa po drugi strani spet tudi ne, odgovor predsednika vlade v ponedeljek na poslansko vprašanje kolegice Sluga, ko je za predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi, rekel, da je to zakon za ogrožanje zdravja ljudi v Sloveniji. To so hude besede, s katerimi je predsednik vlade ponovno v svojem svojem slogu zavajal in bil, kako naj rečem, ironičen. Poleg tega da je relativiziral dejstvo, da so bili številni vladni odloki spoznani za neustavne, poleg tega da je poudarjal po drugi strani, da Zakon o nalezljivih boleznih, ki trenutno velja, je bil sprejet že pred desetletji in tako naprej. Odgovor Odgovor predsednika vlade je pač odraz tega, kar lahko danes vidimo, ko ni nobenega predstavnika vlade pri tako pomembni temi. Ampak jaz bi tukaj vseeno poudarila izjemno pomembno dejstvo, ki je dejstvo, velika razlika med današnjim predlogom zakona in tistim predlogom zakona ZNB, ki ga je v našo hišo pripeljala vlada oziroma koalicijski poslanci, je v tem, da ta predlog, ki ga danes obravnavamo, ni kopija ali pa prepis tistih vladnih odlokov, ki so bili v resnici spoznani za neustavne, ampak v resnici ponuja neke rešitve, ki so, prvič, namenjene temu, da se zavaruje zdravje ljudi, drugič pa, kar je izjemno pomembno, da se predpišejo ukrepi oziroma zakonske omejitve, ki so sorazmerne, ki upoštevajo tudi ostale človekove pravice, ne samo človekovo pravico do zdravja. Jaz menim, da današnji predlog zakona takšne rešitve ponuja. Seveda pa bomo o nekaterih predvidenih vsebinah členov členov še lahko razpravljali tekom parlamentarne procedure. Ampak bistvena razlika današnjega predloga in pa tistega, ki ga je zagovarjal sam predsednik vlade, pa ga je kasneje njegova koalicija zrušila v tem državnem zboru, je ta, da vendarle sledi odločbi Ustavnega sodišča in da ni kopija vladnih odlokov, ki so bili spoznani za neustavne. Nekaj očitkov smo slišali glede postopka sprejemanja oziroma obravnave predlaganega zakona. Jaz moram tukaj reči, da se ne strinjam s kolegico iz NSi, ki je povedala v stališču svoje poslanske skupine, da bi si pa oni želeli, da bi vse poslanske skupine vložile ta zakon, da bi se prej pogovarjali o tem in potem šele vložili v proceduro, ko bi bilo neko ko bi bilo neko soglasje doseženo. Jaz moram spomniti tukaj, da bo tudi slovenska javnost vedela, imeli smo posvet pri predsedniku Državnega zbora na to temo o o tem predlogu zakona. Pogovarjali smo se vsi poslanci oziroma vse poslanske skupine tega državnega zbora. In ni res, da ni bilo pred tem, preden je zakon bil vložen v proceduro, nobenega dialoga. Je pa res, da v primeru, ko je zakon vložen na tak način, kot je ta, se pravi s prvopodpisanim predsednikom Državnega zbora, ki je prvi med enakimi in predstavlja neko avtoriteto, nenazadnje tudi institucijo, v kateri delamo, je ta politična konotacija bistveno manjša, kot če bi bil zakon predlagan na kakršenkoli drugi način. Tako jaz tukaj ne vidim nobenega razloga za skrb ali pa užaljenost, prej nasprotno. Vidim prej dodano vrednost, da je pod zakonom, ki je tako pomemben v tem času, podpisan predsednik Državnega zbora in je to neko drugačno politično sporočilo. Jaz sem ves čas epidemije in ves čas

ne smemo pozabiti na vse ostale človekove pravice, ki so prav tak pomembne in so po hierarhiji človekovih pravic popolnoma enakovredne pravici do zdravja. Žal v času te vlade, v času vladanja te koalicije je vse preveč prihajalo do tega, da so se ostale človekove pravice teptale na račun ali pa zaradi spopadanja z epidemijo covida-19. Vendar smo v demokratični državi, kjer veljajo demokratični postulati, standardi in naša ustava opredeljuje vse človekove pravice oziroma več njih, tisto temeljno pravilo ali načelo pa je načelo sorazmernosti. V slabih dveh letih slabih dveh letih pri spopadanju s to epidemijo smo lahko slišali od več pravnih strokovnjakov, nenazadnje tudi od več zdravstvenih strokovnjakov, da vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejemala, niso bili sorazmerni, niso bili niti učinkoviti, niso bili niti potrebni. Govorim o sedaj že zloveščih prepovedih, omejitvah gibanja med občinami, kjer so praktično epidemiologi v en glas govorili, da ta ukrep ne prinaša nobene dodane vrednosti, ker je Slovenija tako majhna država, kjer se praktično iz Maribora v Ljubljano dnevno vozi ogromno število ljudi na delo. Ali pa nenazadnje policijska ura, ko vemo, da so številni epidemiologi, kar nekaj časa pozivali, da je ukrep nepotreben in neučinkovit in da naj se ga vendarle odpravi. vendarle odpravi. Želim povedati to, da ta zakon, ki ga danes obravnavamo, tovrstnih nesmislov ne bo dopuščal. Eno je, kar smo danes lahko tudi v stališčih in v razpravi slišali, ta skrb ali pa skepsa do še vedno tudi v tem zakonu opredeljenih podzakonskih aktih, s katerim bo vsakokratna vlada lahko z uredbo ali pa odloki nekako omejevala človekove pravice. Glede na to, kako je v tem zakonu zastavljeno, bi jaz rada poudarila eno bistveno spremembo od odlokov ali pa uredb, ki so bile v času te vlade sprejete, in teh uredb ali pa odlokov, ki bi bili sprejeti na podlagi tega novega ZNB. Gre namreč za to, da predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi, bolj določno, zelo zaokroženo opredeljuje dovoljene posege v posamezne človekove pravice. To pomeni, da je pravna varnost boljša, bistveno večja, pravna predvidljivost za naše državljane za vse nas je bistveno večja, ker že sam zakon opredeljuje vsebino posega v človekovo pravico, pogoje, kdaj se lahko poseže v človekovo pravico, in način, na katerega se lahko poseže v posamezno človekovo pravico. Podzakonski akti, ki jih tudi ta zakon opredeljuje, bodo pa samo izvedbeni akti, če se izrazim po domače. Se pravi, ne bo prihajalo do nekih prekomernih poseganj v človekovo pravico z vladnimi uredbami, ker bo morala uredba ali pa

In tako kot je za posamezno uresničevanje človekove pravice, ki jo sicer določa ustava kot temeljni akt v državi, potreben zakon, da se potem ta človekova pravica uresniči, udejanji v dejanskem življenju, so v primeru epidemije, v primeru posegov v posamezne človekove pravice, v primeru omejitvenih ukrepov potrebni za izvedbo te zakonske določbe uredbe ali odloki vlade. Tukaj jaz ne vidim pretirane nevarnosti. Seveda pa roko na srce,

poudariti in še z enim primerom lahko ponazorim, kaj želim povedati. Tako kot je recimo, v ustavi določena nedotakljivost stanovanja, je je vendarle potem v skladu z Zakonom o kazenskem postopku pod določenimi pogoji, ki so v naprej določeni, mogoče vstopiti in v bistvu prekršiti to ustavno določbo nedotakljivosti stanovanja. In s pravicami, ki jih ta novi ZNB ureja, je podobno. Glede odločanja na odboru, se pravi matičnem delovnem telesu, ali v Državnem zboru. Moje osebno mnenje in tudi tukaj se v LMŠ v bistvu bolj nagibamo k temu, da bi vendarle odločal o temeljnih bistvenih zadevah, ki jih ta zakon na novo opredeljuje, Državni zbor in ne matično delovno telo. Razlogov za to je več. O nekaterih je govoril že kolega Jani. Jaz bi izpostavila še enega. Pod to vladno koalicijo, v mandatu te vlade smo žal lahko tudi v naši hiši videli, da so tudi trenutno še vedno delovna telesa, se pravi odbori in komisije, v Državnem zboru v hudem nesorazmerju. Razmerja med koalicijo in opozicijo se ne odražajo v teh delovnih telesih, zato prihaja pri nekaterih odločitvah − Odbor za pravosodje je eden izmed takšnih, do tega, da se v bistvu volja, ki jo Državni zbor predstavlja kot celota, ne odraža v delovnem telesu. Ker ne moremo vedeti, ali bo v prihodnosti do tega še prihajalo ali ne, je bolj varna varianta ta, da o pomembnih odločitvah odloča Državni zbor na plenarnem zasedanju, kjer imamo vsi poslanci pravico glasovati oziroma vse poslanske skupine ob polnosti lahko sodelujejo. Tako da tukaj je ta moj pomislek in mislim, da ne bi smela biti v nadaljevanju postopka težava oziroma problem o tem predebatirati in najti morda rešitev, ki bo bolj pravična, ki bo bolj varna, kot sem že povedala zakaj, in nenazadnje, ki bo bolj odražala pravo voljo ljudstva, ker nenazadnje sedimo v Državnem zboru zato, da zastopamo voljo ljudi, to pa jo lahko zastopamo učinkovito in pravično samo na ta način, da se razmerja v resnici upoštevajo takšna, kot so. Strinjam se s so. Strinjam se s predhodniki, ko so opozarjali, da je zakon tako zelo pomemben, da se vendarle mora opraviti neka širša razprava o temi, pridobiti mnenja strokovnjakov, nenazadnje v drugi fazi, se pravi v drugem koraku zakonodajnega postopka tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Jaz celo zagovarjam, nimam težav s tem, da bi se opravila še javna predstavitev mnenj, ampak za to je potrebno, da danes oziroma v petek, ko bomo glasovali, ta zakon preživi in ga spustimo naprej v drugo obravnavo. Tako danes v resnici ne bomo zapečatili besedila tega zakona. Ravno nasprotno. Če bo šel zakon danes čez, bomo v resnici lahko šele pridobili dodatna strokovna mnenja vseh strokovnjakov z vseh področij, ne samo epidemiološke stroke, ampak tudi pravne stroke, tako da tukaj jaz vidim prej plus kot kakršenkoli minus. Je pa dejstvo, to moram še poudariti, da smo v LMŠ že od samega začetka zagovorniki tega, da se o tako pomembnem zakonu, kot je zakon o nalezljivih boleznih, zagovarja širša javna razprava in spoštuje tudi mnenje ljudi oziroma civilne družbe. To je tudi ena izmed bistvenih razlik tega zakona, ki je danes na mizi, od zakona, ki ga je pripravljala vlada. Pri nas v poslanski skupini je bil tudi minister za zdravje nekaj časa nazaj, kjer je predstavil vladni predlog zakona o nalezljivih boleznih, s katerim bi po njihovo implementirali ustavno odločbo. Ampak, pazite!, tisti vladni predlog je vseboval že a priori prepoved referendumske pobude, se pravi, že a priori je vlada zavračala kakršnokoli debato, razpravo ali pa mnenje civilne družbe o rešitvah, ki so jih predlagali. To pa je za nas absolutno nesprejemljivo. O tako pomembnem zakonu, kot je zakon o nalezljivih boleznih, bi ljudje morali imeti pravico odločati, če se tako odločijo, če bo referendumska iniciativa podana, morajo ljudje imeti pravico spregovoriti tudi o tem. In nenazadnje še to, kar je že Jani na koncu povedal, seveda ta zakon, ki ga imamo danes na mizi, ne predvideva obveznega cepljenja za covid-19, nikakor ne, tukaj je skrb odveč. Lahko samo rečem, da jaz osebno in tudi LMŠ, ne zagovarjamo obveznega cepljenja za covid-19, to že kar nekaj časa poudarjamo na glas in izkazalo se je, da je naše stališče pravilno. Zdaj smo lahko že v preteklosti slišali, da celo NIJZ nasprotuje obveznemu cepljenju, tudi EMA in tako naprej. naprej. Tukaj bi ljudi pomirila, zakon, kot je predviden pred nami danes, ne predvideva obveznega cepljenja, medtem ko obstoječi zakon pa bi po neki spretni uporabi zakonskih določil celo lahko dopuščal obvezno cepljenje. Tako da smo tukaj na varni strani, zato jaz menim, da bi bilo treba zakon v tej prvi obravnavi podpreti, da se

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes smo že kar nekajkrat slišali, da govorimo o izjemno izjemno pomembnem zakonu o nalezljivih boleznih. Seveda je potrebna pri tem zakonu čim širša razprava, poišče se naj čim širši družbeni konsenz. Ustavno sodišče je jasno navedlo, da je obstoječi zakon o nalezljivih boleznih, ki je bil sprejet že davnega leta, v 39. členu neustaven in da je to neustavnost treba odpraviti. Žal ta vlada tega ni bila sposobna pripraviti. Kljub temu da smo obravnavali zakon v mesecu juliju, ki bi naj sledil po njihovi presoji odločbi Ustavnega sodišča, vendar je koalicija ugotovila, da po vseh pritiskih, ki so bili s strani javnosti, ta zakon le ni primeren za nadaljnjo obravnavo in je celona plenarnem zasedanju takšen zakon tudi sama tudi zavrnila. Civilna družba, ki je pripravila ta zakon v sodelovanju s pravniki, bi naj rešila to neustavnost. Seveda na tem mestu jim gre zahvala, da so naredili en korak naprej, ki ga ta vlada ni bila sposobna narediti. narediti. Tej vladi ta obstoječi zakon omogoča, da vzbuja nemir med ljudmi, nadzor nad ljudmi, razdor med ljudmi, kar je zelo zelo hudo. Tako kot smo razdvojeni v tem zadnjem času, je res nenavadno in nesprejemljivo, in čas je, da se te stvari tudi čim prej uredijo. Sama moram reči, da nekatere zadeve v tem predlogu zakona podpiram. V nadaljevanju pa bo potrebnih še kar nekaj korakov, korakov, da bo ta zakon mogoče zagledal tudi luč sveta, kajti vseh zadev v tem zakonu absolutno tudi ne podpiram. Ključno pa mi je, da se začne delovati, da se več ne deluje avtoritativno, samovoljno z odloki, neustavno, nezakonito, tako kot se je delovalo sedaj v času epidemije in tudi pri določenih zadevah še danes. Pri morebitnem omejevanju temeljnih človekovih pravic, ki jih imamo v ustavi, je treba biti izjemno, izjemno previden, kajti ustava jasno govori, da je Slovenija pravna država,

To pomeni, da so ljudje izvolili svoje predstavnike v ta državni zbor. V tem državnem zboru je 90 predstavnikov ljudstva. Danes bi se nas moralo kar vseh vseh 90 vsaj oglasiti in povedati svoje mnenje o tem zakonu. Nesporno dejstvo je, da naša ustava, ki je bila pisana kar nekaj časa nazaj, določa, da je začasna razveljavitev in omejitev pravic možna izjemoma v izrednem in vojnem stanju, in to tako, da ukrepi ne povzročajo kakršnekoli neenakosti. Žal smo bili v času epidemije v preteklem letu deležni tega, da se je posegalo v temeljne človekove pravice. Omejila se je pravica do gibanja, omejila se je pravica do zbiranja ljudi. Uveljavljala se je policijska ura. Najhuje je bilo omejevanje pravice do zbiranja ljudi, ki je temeljna ustavna pravica. Omejeval se je izboraževalni program, vse z namenom, da se omeji širjenje virusa. Ja, nekatere stvari v času epidemije so bile na mestu. Temu ne moremo oporekati, kajti bolnišnice so se polnile. Ampak kljub temu je treba povedati, da so takšni grobi posegi v temeljne človekove pravice nedopustni oziroma so bili protiustavni. Današnji predlog zakona bi naj odpravil to neustavnost, ki traja že kar dve leti. Zato še enkrat pohvala Pravni mreži za varstvo demokracije, da je to pripravila. Treba je izpostaviti, v tem zakonu še vedno zasledujem derogacijo celotnega državnega zbora, torej vseh 90 poslancev, kajti v samem zakonu je predvideno, da bi zgolj matično delovno telo odločalo o posameznih uredbah, kar je zame nesprejemljivo, kajti matična delovna telesa vsaj v tem sklicu državnega zbora ne odražajo zastopanosti poslank in poslancev v državnem zboru. Marsikdaj marsikateri zakon, ki smo ga sprejemali v zadnjih dveh letih, bi v državnem zboru prejel podporo, ker pa so matična delovna telesa sestavljena tako, kot so, je na matičnem delovnem telesu marsikateri zakon zaključi svojo nadaljnjo pot. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da se ta dikcija v nadaljnjem postopku tudi popravi, kajti ne moremo derogirati celotnega državnega zbora pri tako pomembnih zadevah. Danes smo sicer slišali, da zaradi obvladovanja epidemije ali drugih izjemnih razmer se državni zbor nima možnosti sklicati izredno hitro. Državni zbor se lahko sestane v 24 urah. V času epidemije smo v Državnem zboru vsi delovali povsem brez težav. Mislim, da v večini primerov je bilo celo vseh 90 poslancev prisotnih v Državnem zboru, tako da marsikatera zadeva se da rešiti. Prav tako je bilo uvedeno oddaljeno glasovanje, za katero smo se sicer trudili, da bi ga uredili še bolj dostopnega vsem poslankam in poslancem, ki se iz takšnega in drugačnega razloga ne morejo udeležiti plenarnega zasedanja, vendar se je na strani koalicije pojavil tisoč in en pomislek, da to enostavno ne gre, ampak kljub temu menim, da smo zadeve sposobno tudi spraviti čez brez kakršnikoli zadržkov. Zanimivo bo v nadaljnjem postopku tudi proučiti mnenje Zakonodajno-pravne službe in njihove pomisleke tudi vključiti v ta predlog zakona ter ga v tem delu tudi izboljšati. Absolutno se strinjam tudi v tem kontekstu, da se opravi širša javna razprava, predstavitev mnenj. Danes je prva obravnava tega zakona, to je en korak naprej, da se razčistijo zadeve. Me sicer malce skrbi, da nas govori izjemno izjemno malo poslancev, ampak bomo videli, kako bo v nadaljevanju postopka. Ob tem pa še želim povedati, ker smo na elektronske naslove prejeli ponovno veliko

pa ne, da sem kakšna anticepilka, ampak vsak pristop k cepljenju mora biti prostovoljen, nikakor s kakršnokoli prisilo, še posebej pri teh cepivih, ki so na tržiče prihajala v zadnjem času. Sami vidimo, da tudi v Državnem zboru smo posamezniki trikrat cepljeni in tudi sedaj zbolevajo. Tako da cepljenje v tem kontekstu absolutno na prostovoljni bazi in nikakor ne drugače.

Sama se bom pri tem zakonu vzdržala, kajti menim, da so še težave v tem zakonu, ampak z veseljem bom pa sodelovala v nadaljnjem postopku na matičnem delovnem telesu in predlagala tudi spremembe. Hvala lepa.

ki je prišla v ta parlament prek tako imenovane civilne družbe Pravna mreža. mreža. Treba je povedati, da sedaj veljavni zakon o nalezljivih boleznih, ki ga je Ustavno sodišče proglasilo v nekih delih za neustavnega, je bil sprejet leta 1995, v času premiera Janeza Drnovška, ki je veljal za zelo demokratičnega človeka in voditelja.

nasprotoval. Sedaj pa so se našle pametne glave, ki so ugotovile, da je bil 25 let neustaven. Vlada je s pomočjo tega zakona pa tudi zakonov v sistemu, ki jim pravimo paketi PKP, torej protikoronski paketi, uveljavila ukrepe, s katerimi je uspela zajeziti epidemijo in zagotovila dodatne intenzivne postelje, ki jih Slovenija ni imela ob začetku epidemije. Če bi ostala na tistih kapacitetah, potem bi ljudje umirali doma, in to množično. Vlada je kljub vsemu uspela zelo hitro urediti te dodatne postelje, intenzivne postelje in zorganizirala, da je zdravstvo teklo kolikor toliko dobro kljub epidemiji. Uspešno je tudi organizirala cepljenje. Sama sem trikrat cepljena in ob tej priliki dovolite, da gledalke in gledalce povabim, tiste, ki se še niste cepili, da se cepite. Nisem še zbolela, vidite, tudi za omikronom

in namenila dve milijardi evrov za to. Ljubljana, ker sem pač že Ljubljančanka, želim poudariti, da bo od tega tudi veliko pridobila, deloma pa tudi vsa država zaradi tega. Posodobil se bo Univerzitetni klinični center pa Infekcijska klinika. Dobili bomo negovalno bolnico in res hvala lepa vladi za to, kar bomo dobili. Vladi je to uspelo kljub odkritemu nasprotovanju koalicije KUL. Nekateri poslanci so tukaj metali maske z obraza. »Jaz te maske ne bom nosil,« je bil zelo znan izrek poslanca, ki je danes govoril skoraj tri četrt ure skupaj in nasprotoval vladi. Da ne omenjam kolesarjenja brez mask in podpore KUL, tudi načelno, protestom, ki so bili pa tudi nasilni in so nas poskušali zažgati v Državnem zboru, ko smo bili živi poslanci tukaj notri, oni so pa v stavbo metali ognjene predmete. Tej vladi je to uspelo kljub zmedi Ustavnega sodišča. To je naložilo, da mora vsakih 14 dni obnavljati odloke oziroma ukrepe. Seveda, če se na 14 dni pojavljajo obvestila, vas ljudje vprašajo, ali je tisto, kar je bilo pred štirinajstimi dnevi, še veljalo ali ni veljalo, kaj je zdaj prav in kaj narobe. Torej za to zmedo je povsem krivo Ustavno sodišče, odgovorno in krivo. To, da se neprestano bega ljudi in se zdaj govori, da so razdeljeni, seveda ni odgovorno. Vlada je uspela kljub vsemu temu doseči tudi najvišjo zaposlenost kadarkoli v zgodovini Slovenije pa še iz prejšnjih časov, ta vlada je uspela ustvariti tak bruto družbeni produkt, ki je eden najvišjih v Evropi. Januarja, če sem prav prebrala danes novico, je že mislim, da 100 milijonov presežka v državni blagajni. Povejte mi, kaj je s to vlado narobe. Tako deli ljudi, da tako delajo, da prispevajo toliko in toliko denarja v državni proračun, da se lahko tudi socialni transferji lažje izvajajo in da se pomaga tudi najrevnejšim. Pričujoči zakon o nalezljivih boleznih, ki ga imamo danes pred seboj, ima nekaj dobronamernih rešitev, ima pa tudi nekaj nekaj za moje pojme neizvedljivih predlogov. Eden izmed teh je zagotovo, da bi praktično vsak tak tak ukrep obravnaval tudi pristojni odbor za zdravje. Poglejte, danes sedimo tu že od devetih, kmalu bo tri ure tega in še dve uri razprave nas čaka. Predstavljajte si, kako bi bilo, da bi se pogovarjali o vsakem ukrepu, ki ga sedaj sprejme na podlagi zakona z odlokom vlada, da bi se o vsakem ukrepu takole pogovarjali. Vmes bi slišali tudi pletenice vseh mogočih težav, ki morijo nekatere poslance. Gospa Heferle je na primer razpravljala o sestavi delovnih teles, ki nimajo popolnoma nobene zveze z današnjo točko obravnave. In še marsikaj bi lahko naštela od življenjskih zgodb in osebnih zgodb, ki jih poslanci vpletemo v svoje razprave. To je povsem nemogoča situacija, da bi odbor sklepal o teh ukrepih. To je potem zakon ne za preprečevanje nalezljivih bolezni, ampak za razširjanje nalezljivih bolezni. To je pisal človek, ki pojma nima, kako parlamentarne zadeve tečejo in kako deluje državna uprava. Res, civilna družba, vse priznanje za vaše delo in pridnost, ampak o delovanju parlamenta pa nimate pojma. pojma. Morala bi tudi omeniti sestavo strokovne skupine. Sestava strokovne skupine je nepopolna. Če že naštevate vse te profile, ki naj bi bili v strokovni skupini, manjkata pedagog, andragog. Poglejte, pri nas se šola 200 tisoč osnovnošolcev in 100 tisoč srednješolcev in 100 tisoč študentov in 100 tisoč otrok, ki so v vrtcih. To je ogromna množica ljudi, če prištejete še njihove starše. Seveda bi moral biti tudi način, kako se izvaja, zato bi moral tukaj imeti besedo tudi pedagog, ki bi povedal, kako izvajati pouk v takih razmerah. Bili smo priča vsem mogočim idejam pametnih glav, kako bi lahko naredili pouk na daljavo z enim samim učiteljem in bi tekla, recimo, biologija za vse učence hkrati po celi Sloveniji. Glejte, šola ni televizija, šola ni predstava. Šola je še marsikaj drugega, je vzgoja, je ukvarjanje z vsakim učencem. Učenci pa niso program Smith iz Matrice, kjer so vsi enaki in kjer vsi enako razumejo, enako hitro razumejo, razmišljajo, ampak se je treba ukvarjati z vsakim posameznikom. To pedagogi in andragogi vedo, takega pa v strokovni skupini ni. To pomeni, da bo epidemiolog odločal o tem, kako bo tekel pouk v šoli. Ja, krasno, potem pa jaz lahko odločam o tem, katere tablete bo kdo vzel. Me zanima, kako bomo še živi. Če se še enkrat vrnem na neoperativnost. Poglejte, če bomo razpravljali o tem, katere ukrepe sprejeti na odborih, potem bo debate zelo veliko, ne bo produktivna. Kot recimo je bila pripomba SD, kako ta vlada dela vse brez javne razprave. Seveda, mi bi morali javno razpravljati, potem pa sprejeti ukrep, ta čas bi pa umrlo toliko in toliko ljudi. Mimogrede, SD, ki je dal to pripombo, dr. Pikalo, takratni minister za izobraževanje, je zaprl šole čez noč, popolnoma nobene javne razprave ni bilo. In oni očitajo. Gospa Sluga je omenila kmečko pamet. Glejte, če bi imeli kmečko pamet, tule ne bi sedeli tri ure in še dve, da bi razpravljali o tem zakonu. Kmečka pamet sigurno ne bi dovolila tega, da se zakon sprejme na ta način, da postane povsem neoperativen. Gospod Möderndorfer je rekel, da ima vlada neke svoje ideje. Ja, čigave naj pa ima? Njegove? Njegove? In da premier laže. To pravi človek, ki je prešel devet strank. Če vse te stvari vpletamo v svoje razprave, kajti parlament je predmet razprave ne pa operative, potem si lahko od tega zakona obetamo samo to, da res zagotovo bo veliko mest v domovih za ostarele, ker bomo vsi prej umrli, preden nas bi kakšen ukrep dosegel. Zato, oprostite, takega zakona s tako določbo ne morem podpreti. Ne morem ga pa tudi podpreti zato, ker se dejansko mešajo pristojnosti. Državni zbor ima svoje pristojnosti. Vlada ima svoje pristojnosti. Sodišče ima svoje pristojnosti. Tudi Ustavno sodišče, katerega odločbe spoštujem, čeprav se mi v tem delu, kot je odreagiralo pri tem zakonu, zdijo nesmiselne. Glejte, večina držav je pravzaprav urejala zadeve v epidemiji z odloki.

Kar lahko priznamo tej vladi, je to, da je odreagirala hitro, pa kljub temu je temeljila na zakonu, kakršenkoli je pač že bil. Kdo je pa vedel, da se bo Ustavno sodišče po 25 letih spomnilo pa reklo, da je zakon iz leta 1995 neustaven. In to v času epidemije. To ni bilo niti fer niti smiselno. Jaz si želim, da bi dejansko sprejeli zakon o nalezljivih boleznih, ki bi bil dovolj operativen, hkrati pa dovolj širok. širok. Če vi vse preveč prepodrobno zapišete v nek zakon, potem slej ko prej zmanjka materije. Kdo pa je vedel, da se bo pojavil covid-19?

da ne bi preveč podrobno pisali. Hkrati pa je treba zajeti vse temeljne človekove pravice in hkrati tudi pravico do zdravja, do katerega pa imamo pravico vsi. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima predlagateljica Janja Sluga. Izvolite. **JANJA SLUGA (PS NP):** Hvala. Imam sicer še zelo malo časa tako kot predlagateljica pa tudi naša poslanska skupina, ampak se mi vendarle zdi potrebno na tem mestu oglasiti. Če govorimo o pletenicah in o pleteničenju, je to zdaj bila, trgovci bi rekli, XXL ponudba pletenice. Ne vem, če bi sploh izgubljala besede za vse neumnosti, ki so bile izrečene. Vsekakor pa dajmo si nekaj povedati. Ustavno sodišče se ni kar po 25 letih spomnilo pa reklo: «Ta zakon je protiustaven.« Ustavno sodišče je tako odločilo zaradi tega, ker je Vlada sprejemala ukrepe in omejevala človekove pravice tako, kot jih je, po trenutnem navdihu in s popolnim izključevanjem zakonodajalca. Zato je do tega prišlo. Pred to vlado tega ni počela še nobena, zato tudi sodišče 25 let ni imelo razloga, da bi ugotovilo to protiustavnost. Druga stvar, da kdo je pa vedel, da bo covid. Nihče ni vedel. Se strinjam. Nihče ni vedel, da bo covid, ampak zdaj pa je covid že dve leti. V V dveh letih pa upam, da smo ugotovili, kaj takšna epidemija pomeni, in smo seveda vsi skupaj, ne vem, če ste vi, ampak mi smo ugotovili, da je treba ZNB spremeniti. Zakaj? Zato da nobena vlada več ne bo počela takšnih neumnosti. Zato da se bo vsako vlado omejilo, da se bo povedalo, kaj se lahko sprejema, na kakšen način se lahko sprejema, s kakšno vsebino, kako postopki tečejo, kakšno vlogo ima pri teh ukrepih stroka, da je stroko treba poslušati, da mora stroka tudi javno objaviti zato, da ljudje razumejo, da očitno tudi vlada razume, kaj so strokovna mnenja. Če teh mnenj vlada ne upošteva, mora obrazložiti in utemeljiti, zakaj ne. In to je vsa poanta tega zakona. Ampak očitno vi tega ne razumete.

vsak ima svoje mnenje o kom. Je pa bonton, kako se izražaš. Katere ste imeli v mislih ukrepe, ki niso bili dobri, niso bili zakoniti? Omejitev gibanja? Ni res, omejitev gibanja je bila sprejeta na podlagi zakona. Pouk na daljavo je bil sprejet na podlagi zakona, in to PKP, omejitev gibanja pa na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. In nismo imeli samo mi omejitve gibanja. Po celi Evropi je bil. To se reče, da cela Evropa je neustavno delala. To je nemogoče razmišljanje. Pouk na daljavo. Kaj je bilo s tem narobe? Če bi pustili, da bi se pouk odvijal v živo, da ne bi bil na daljavo, potem zamislite si, da bi današnji omikron bil delta. Kaj bi bilo? To bi bil pomor. Sedaj se vidi, kako pravzaprav bi lahko bilo hudo, če ne bi bilo pouka na daljavo. Ampak tudi to ni bilo v redu po vaše. In to tudi protistavno ali kako? Strokovna mnenja. Da ni vlada upoštevala strokovna mnenja. Pa saj je imela strokovno skupino. Ali so bili notri mesarji ali kaj? Pa šivilje pa krojači? Ti so tudi strokovnjaki seveda za svoja področja. Oprostite, da ne bi kdo mislil, da je karkoli narobe. Ampak v tej strokovni skupini so bili zdravniki.

so bila nasprotna mnenja. Bila so sicer zelo zelo v manjšini, ampak saj živimo v demokraciji. Nekateri ljudje imajo pač tudi strokovna nasprotna mnenja. Seveda se je bilo pa treba odločiti, katero mnenje upoštevati. Normalno je, da je vlada upoštevala mnenje strokovne skupine in ji tudi sledila.

Sedaj stopam s tem postopkovnim v bran tudi civilni družbi, ki je bila imenovana in se ne more braniti. Gospa ni govorila o tem, da je bila narobe razumljena, pač pa je nadaljevala svojo razpravo in hkrati še obtožila mene, da sem rekla, da je neumna, kar seveda ne drži. Rekla sem pa, da so bile izrečene neumnosti.

to dilemo nerazumevanja glede zakonodaje in ustavnosti in odločitve Ustavnega sodišča. Tu mislim, da ni nič kaj narobe. Mislim, da je šlo za neko nerazumevanje v tem delu. Je pa zastavljena razprava danes precej široko, tudi že preden sem jaz začel z vodenjem. Tako da se lahko odločimo, da gremo strogo po kriteriju ali pa v tem kontekstu, kot teče razprava naprej.